Dame i gospodo, nastavljamo sa radom.Reč ima Samira Ćosović. Izvolite. **Samira Ćosović** Zahvaljujem.Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege poslanici i poslanice, danas usvajamo važne sporazume iz oblasti bilateralne saradnje sa više značajnih partnera Republike Srbije koji će omogućiti bolju i uspešniju saradnju u nizu različitih oblasti.Na početku bih se osvrnula na bilateralni sporazum sa Austrijom iz oblasti zaštite od katastrofa. Oduvek, jedna od najvećih pretnji po ljudsku bezbednost su bile prirodne, ali i ljudskim aktivnostima izazvane katastrofe. Naravno, katastrofe ne odnose samo živote, iako je njihov gubitak najteža posledica, nanose značajnu materijalnu štetu, narušavaju životnu sredinu i dugoročno smanjuju kvalitet života u pogođenom području. Takođe, katastrofe narušavaju i ekonomsku i privrednu bazu pogođenog područja, što dodatno otežava oporavak.Katastrofe prirodne, ali i izazvane ljudskom aktivnošću ili nemarom, ne poznaju granice i često posebno u slučajevima većih katastrofa one pogađaju velike geografske regione, više država istovremeno, pa u ekstremnim slučajevima čak i čitav svet. Naravno, često čak i ako je pogođena katastrofom samo jedna država, njoj je neophodna pomoć i solidarnost međunarodne zajednice kako bi uspešno reagovala i sanirala katastrofu, ali je često neophodna i podrška za dugoročni oporavak i izgradnju sistema za prevenciju.Stoga je za uspešan odgovor na rizike od katastrofa, pored delovanja svake države pojedinačno, neophodno i internacionalno delovanje. Na ovim principima je tokom prethodne tri decenije unutar sistema UN napravljen sistem za međusobnu saradnju i kooperaciju članica, ali poseban značaj predstavljaju i brojni bilateralni sporazumi poput ovog koji je danas pred nama.Mislim da se naši građani i svi mi sećamo značajne međunarodne pomoći koju je naša zemlja primila kako iz regiona, tako i od naših partnera i prijatelja iz EU i Rusije prilikom velikih poplava koje su pogodile našu zemlju i čitav region pre nekoliko godina i koliko je bila značajna svaka pomoć u tom trenutku.Takođe, treba da budemo ponosni i na ulogu i solidarnost koju je naša zemlja i naš narod pokazao u pružanju pomoći u regionu, kao što je bio slučaj ovog leta prilikom vatrene stihije u Grčkoj i u Severnoj Makedoniji.Osnovni značaj ovog sporazuma je što će omogućiti razmenu kritičnih informacija o potencijalnim opasnostima i time će se omogućiti efikasno delovanje sistema za rana upozoravanja. Takođe, omogući će i jednostavnije sprovođenje mera za ublažavanje, zaštitu i sanaciju područja zahvaćenih katastrofom.Značaj dobre saradnje je u tome što omogućava neophodnu brzinu delovanja, pošto prekogranično delovanje podrazumeva postojanje dodatnih prepreka vezanih za proceduru ulaska, izlaska, uvoza neophodnih materijala i opreme.Sporazum o kome danas govorimo pojednostaviće proces privremenog uvoza neophodnih materijala spasilačke opreme, a države potpisnice se obavezuju da pojednostave proceduru u budućnosti kako bi kooperacija bila uspešnija.Bilateralni odnosi Srbije i Austrije su na visokom nivou, sveobuhvatni i stabilni. Austrija je značajan ekonomski partner Srbije i usvajanje ovog sporazuma jeste još jedan primer dobre saradnje.Danas, takođe, razmatramo i usvajanje Memoranduma iz oblasti vojne saradnje Republike Srbije sa Arapskom Republikom Egipat. Saradnja Republike Srbije sa Egiptom, koja postoji još iz vremena formiranja Pokreta nesvrstanih, pokazuje duboku privrženost izgradnji mira i bezbednosti u svetu, u skladu sa principima nesvrstanosti i neutralnosti i vrednostima zasnovanim na uzajamnom poštovanju i ne mešanju u unutrašnje poslove.Cilj ovog memoranduma je da se kreira pravni okvir koji će omogućiti vojnu saradnju u oblasti vojno-tehničke, vojno-ekonomske i vojno-naučne saradnje, vojnog obrazovanja i obuke, kao i vojne medicine.

i razmenu iskustava i konsultacije u oblasti od zajedničkog interesa, kao i upućivanje i razmenu osoblja, stručnjaka radi školovanja i radi vojne obuke.Osvrnuću se i na set sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom u oblasti prekogranične saradnje. Jednostavniji i sigurniji prekogranični transport ljudi, ali i robe je u interesu građana Srbije i Bosne i Hercegovine, a posebno građana koji žive u pograničnom području u pograničnom području i često moraju da prelaze granicu, što zbog školovanja, posla, lečenja ili kako bi posetili članove familije, obrađivali imanja koja se nalaze na teritoriji susedne države.Zadovoljstvo je videti napredak u izgradnji dobrosusedskih odnosa između naše države i Bosne i Hercegovine i nadam se da će ovo biti još jedan signal koji će ohrabriti obe strane da preuzmu korake ka još bližoj i boljoj ekonomskoj i svakoj drugoj saradnji Srbije i Bosne i Hercegovine. Smatram da zadatak i cilj svih potpisnica treba da bude da granice koje su pred nama prevazilazimo tako što ćemo bolje sarađivati, tako što ćemo tu saradnju unapređivati, širiti i na druge segmente društvenog života i negovati tradicionalno i negovati tradicionalno prijateljske i dobre odnose sa našim partnerima.Ovi sporazumi su još jedan korak u pravcu razvoja prijateljskih odnosa i razvoja saradnje Srbije sa zemljama potpisnicama i Poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije će ih sa zadovoljstvom podržati u danu za glasanje. Zahvaljujem.

danas raspravljamo o pet zakona o potvrđivanju sporazuma, i to tri sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom o graničnim prelazima, zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju, kao i Sporazum sa Arapskom Republikom Egipat o vojnom saradnji i sa Austrijom o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa.Član 99. stav 1. tačka 4) Ustava Republike Srbije u nadležnost Narodne skupštine Republike Srbije stavlja i ratifikovanje međunarodnih sporazuma. Nadležni skupštinski odbori su podržali potpisivanje ovih sporazuma i nema razloga da i mi kao Poslaničke grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje ove sporazume ne izglasamo.Ovi sporazumi jesu deo diplomatske aktivnosti Republike Srbije, koja traje u kontinuitetu već devet godina i deo je građenja međunarodne pozicije naše zemlje. Međunarodne pozicije koja je danas neuporedivo bolja nego što je bila u vreme kada je deo današnje opozicije bio vlast u Srbiji.Zašto je danas međunarodna pozicija Srbije bolja? Tu postoji nekoliko elemenata i faktora. Jedna od tih stvari jeste i samopoštovanje. Možda je to i ključna reč danas u Srbiji. Ako želiš da budeš poštovan, moraš prvo poštovati sebe. Samo tako možeš učiniti da i drugi poštuju tebe. Poznato je da vas drugi poštuju onoliko koliko vi poštujete sebe. To je ono što danas Srbija radi, vodi računa o sebi i sopstvenim interesima, ali i uvažavajući sve druge i gradeći mostove prijateljstva i saradnje i gradeći imidž pouzdanog partnera.Srbija danas nije ni prozapadna, ni proruska, ni prokineska, Srbija je danas prosrpska, za razliku od Srbije kojom su vladali neki drugi, od Dragana Đilasa do Vuka Jeremića. Tada se Srbiji i spolja ali i iz unutra nametao osećaj kolektivne krivice za sve što se dešavalo u regionu.Upravo ovde u ovom visokom domu su hteli da nam nametnu usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici, čime bi se stavio pečat genocidnog naroda na čelo i budućim pokoljenjima, genocidnog naroda 20. veka u kome je bilo dva svetska rata, a svi znamo kako smo prošli upravo mi Srbi u oba rata, kao i na čijoj strani smo bili. Naravno da sam ovde mislio na Mariniku Tepić i njenom pokušaju nametanja jednog ovakvog dokumenta.To njihovo podilaženje nekim vrednostima koje su nam nametane spolja i koje nemaju baš nikakvo uporište u našoj tradiciji i kulturi, koje je bilo prisutno kod bivše vlasti, bio je pokušaj rušenja onog onog tradicionalnog, domaćinskog stava i sistema vrednosti, odnosno rušenja samopoštovanja kod građana Srbije.Zatvaranje fabrika i otpuštanje nekoliko stotina hiljada radnika i ostavljanje građana bez elementarne egzistencije nije ništa drugo nego urušavanje samopoštovanja, a to se činilo upravo zato da bi se lakše manipulisalo građanima, jer kada nemate dovoljno samopoštovanja postajete nesigurni, slabi, taj osećaj nemoći i inferiornosti dovodio dovodio je i do toga da je tadašnja vlast mogla, bez bojazni od nekog građanskog revolta, da zloupotrebljava ovaj položaj vlasti i da, zahvaljujući privilegijama, dođe do enormnog bogatstva. Priča o uništavanju samopoštovanja građana jeste priča o gomilanju bogatstva Dragana Đilasa.Drugi razlog znatno bolje međunarodne pozicije Srbije jeste odgovorna ekonomska, ozbiljna politika. Takva politika je Srbiju, koja je bila pred bankrotom 2012. godine, dovela do ekonomski monetarne fiskalne i stabilne Srbije.

BDP, čak i u vreme korone i nakon tri paketa pomoći privredi, koji su bili negde oko osam milijardi evra, a nivo javnog duga Srbije je i dan-danas ispod nivoa Mastrihta.Podsetio

Direktne strane investicije 2020. godine iznosile su tri i po milijardi evra. Prosečna plata u Srbiji povećana je sa 320 na 550

Imamo snabdevanje gasom iz više pravaca. Izgradnjom Turskog toka postali smo energetski stabilna država.To što sam sada rekao - nikada nije bilo. Sve to i te kako čini spoljnopolitičku poziciju Srbije boljom, a nova radna mesta, veće plate i više plata u porodici podiže samopouzdanje i samopoštovanje kod naših građana.Zabrinjavajuće je kada deo opozicije negativno reaguje na svaki evidentan uspeh Srbije danas i pokušava da na svaki način, ne birajući sredstva, ospore dela i rezultate današnje Srbije. A ta sredstva su uglavnom pribegavanje taktici širenja lažnih vesti, i o Srbiji i o najodgovornijim ljudima u Srbiji. Kada nemate politiku, onda pribegavate lažnim aferama, obmanama i opsenama.Kada je reč o Sporazumu o vojnoj saradnji sa Arapskom Republikom Egipat, ja bih se osvrnuo na neke druge a sigurno lepe stvari, a to je briga za naše heroje današnjice - zdravstvene radnike. U organizaciji Skupštine grada Jagodine i predsednika JS Dragana Markovića Palme put Egipta i Hurgade će krenuti 140 zdravstvenih radnika. Putovanje će biti održano od 23. do 30. oktobra. Sredstva za putovanje su obezbeđena od donatora. Biće to treće putovanje ove godine koje je Dragan Marković Palma organizovao za zdravstvene radnike.Podsetio bih da je i u aprilu mesecu slična delegacija od 140 zdravstvenih radnika takođe putovala u Egipat, u Hurgadu.

Tako se bori za građane Srbije, realizovanim programima i vidljivim delima, a ne lažima, podmetanjima i ličnim bogaćenjem.Ovako veliki broj stranih investitora posledica je i povoljnog investicionog ambijenta koji je stvorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i to je jedan od mnogih razloga zašto mu je Skupština grada Jagodine prekjuče uručila titulu počasnog građanina Jagodine.Ovo je takođe prilika da građanima Srbije poručimo da će Srbija nastaviti da izgrađuje svoju spoljnopolitičku poziciju kroz jačanje bilateralne saradnje sa drugim državama, putem ovakvih i sličnih sporazuma i snažnom diplomatijom, ali i ekonomskim jačanjem Srbije i sve većom ekonomskom saradnjom sa svetom, jačanjem životnog standarda građana Srbije i podizanjem nivoa samopoštovanja Srbije.Poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati predložene zakone. Hvala.

na dnevnom redu današnje sednice u objedinjenoj raspravi nalazi se više međunarodnih sporazuma koji su značajni za naše građane.Na

To su sporazumi vezani za pitanje prelaska državne granice u različitim segmentima, od uspostavljanja zajedničke kontrole, preko određivanja mesta za granične prelaze do pitanja pograničnog saobraćaja. Njima se najpre predviđa da se postepeno uvodi zajednička granična kontrola na svim graničnim prelazima, način postupanja carinskih i inspekcijskih organa i službi, njihove nadležnosti, te prava službenosti organa jedne države ako se zajedničko mesto nalazi na teritoriji druge države i obrnuto.Drugim sporazumom određeni su granični prelazi koji će se koristiti u pograničnom saobraćaju i njihove kvalifikacije i radno vreme. Tu se radi uglavnom o onim graničnim prelazima koji su kao takvi već bili određeni prethodnim sporazumom dve strane iz 2005. godine, s tim što su sada dodatno prepoznate specifičnosti graničnih prelaza, kao što su rečni rečni granični prelaz Perućica-Višegrad, železnički Mokra Gora-Vardište i još četiri granična prelaza za pogranični saobraćaj, od kojih su dva skelska.Ova su vrlo važne dopune u postojećoj mreži graničnih prelaza, jer će one s jedne strane omogućiti da se dodano valorizuju turističke vrednosti Drine, grada Višegrada i muzejske železnice uskog koloseka na Mokroj Gori. Ali još je važnije što će se običnim ljudima koji žive neposredno uz granicu omogućiti lakši svakodnevni život, odnosno dolazak do svojih imanja koja se nalaze u drugoj u drugoj državi. Nažalost, sada u drugoj državi, a ranije iste države i istog naroda.Na njih se pogotovo odnosi treći sporazum u ovom paketu, onaj o pograničnom saobraćaju u kome su takođe izvršene određene promene tako što je nekoliko povećan broj naseljenih mesta uz granicu čiji će žitelji imati privilegiju da dobiju pogranične propusnice i da tako olakšano prelaze državnu granicu i izvan graničnih prelaza, na tzv. prelaznim mestima koja predstavljaju novu kategoriju i dodatnu mogućnost za lakši i brži prelazak granice ovim kategorijama stanovništva, kao što sam već naglasio, stanovništva i jedne i druge države, pre svega u pograničnom regionu.U sva tri sporazuma predviđa se i nastavak rada postojećih međudržavnih komisija koje će nadgledati njihovu primenu i rešavati eventualne nesporazume. Imajući u vidu sadržinu ovih sporazuma koji treba da zamene raniji sporazume iz 2005. godine njih svakako treba sa zadovoljstvom podržati.

smo do sada mogli da se uverimo da je ovo vrlo teška i složena problematika, da postoji više konkretnih tačaka gde su viđena rešenja dve strane o tome kud i kamo ne slažu i gde se granične linije drastično razlikuju, a da se sve to negativno održava pre svega na svakodnevni život ljudi, kao što su nelegalne eksploatacija šljunka i peska na Drini koju niko ne može da sankcioniše, a njome se menja rečni tok podlokavanjem obala i odnošenjem plodnog zemljišta, što u krajnjoj liniji ugrožava i same mostove i prelaze na reci. Rešavanje ovih otvorenih pograničnih pitanja neće biti lako, ali na njima se mora kontinuirano raditi u dogovoru sa drugom stranom.Takođe bih se zapitao da li je moguće ako se već toliko čeka na međudržavni sporazum on da otpočne makar sa rešavanjem onog što se jednostrano što se jednostrano može uraditi sa naše strane. Konkretno, ako već tri decenije imamo praksu da žitelji nekih sela u opštini Priboj ne mogu da dođu do svog opštinskog sedišta bez da ulaze na teritoriju BiH da li da li se u tom slučaju razmišlja da se istrasiraju i urade novi lokalni putevi koji bi to tih naseljenih mesta išli isključivo našim nespornim teritorijama?

u stanici Štrpci i da nam je NATO u vreme agresije 1999. godine na istom mestu razbojnički razrušio i presekao ovu važnu železničku vezu, da li je onda iko u našim železnicama i ministarstvima uopšte razmatrao mogućnost da se izgradi projekat nove pruge koja bi jednostavno zaobišla ovu osetljivu tačku?Svestan sam da su za ovakve stvari neophodno velika novčana sredstva i građevinski resursi, ali deluje mi da je do sada više novca potrošeno u štetama zbog njihovog ne rešavanja nego što bi se utrošilo da se ove zaobilaznice i premošćavanja izgrade i time makar neka pitanja razgraničenja skinu sa dnevnog reda. Zato, mislim da bi predstavnici Vlade, lokalnih samouprava i javnih preduzeća trebali da zajednički makar otpočnu neku delatnosti na njihovom potencijalnom rešavanju.Pored

To su standardni međunarodni sporazumi iz ovih oblasti. Mislim da se tu nema oko čega polemisati, jer je važno da se ovakvi sporazumi sklapaju sa što je više moguće država u svetu.Mi smo imali priliku da nedavno vidimo veliko interesovanja predstavnika država Pokreta nesvrstanih za proizvode naše namenske industrije, a mi preko a mi preko saradnje u ovoj oblasti možemo da imamo velike koristi, pogotovo ako se zna da je Egipat jedna od najvećih i najznačajnijih afričkih država.Sa druge strane, Austrija spada u jednu od najrazvijenijih evropskih zemalja iako nam nije neposredni sused naše države povezane su Dunavom. Puno naših žitelja odavno živi i radu u noj, pa su time međusobne veze ipak izražene u značajnoj meri. Mogućnosti za međusobno ispomaganje, razmenu informacija i iskustva mogu stoga biti od značaja za obe države.Poštovani narodni poslanici, imajući u vidu da se radi o kvalitetnim rešavanjima koja treba da unaprede pre svega odnose sa susednom državom BiH u kojoj živi naš narod, ali i da otvore nova polja saradnje sa Egiptom i Austrijom, poslanička grupa PUPS – „Tri P“ će u danu za glasanje dati svoju podršku za njihovo usvajanje.Poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije, zahvaljujem se na pažnji. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Josip Broz. Izvolite. **Josip Broz** Danas ću govoriti o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju u vojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade arapske Republike Egipat koji je potpisan u Kairu 13. jula 2021. godine. Zadovoljstvo mi je da govorim o ovom sporazumu jer ga potpisujemo sa nama prijateljskom zemljom sa kojom je prijateljstvo izgrađeno još u vreme osnivanja Pokreta nesvrstanih.Osnivači ovog Pokreta bili su tadašnji predsednik SFRJ Josip Broz Tito, tadašnji predsednik Egipta Gamal Abdel Naser i predsednik Indije Džavaharlal Nehru.Pokret Nehru.Pokret nesvrstanih imao je istorijsku ulogu za očuvanje svetskog mira u uslovima blokovske podele sveta. Tadašnja SFRJ je bila lider nesvrstanih i motor borbe za ravnopravnost, mir i miroljubivu koegzistenciju, za ne mešanje u unutrašnje stvari drugih država. Da je ovaj pokret značajan, govori činjenica da je on i danas posle 60 godina živ i aktivan, to potvrđuje i stanje u međunarodnim odnosima i aktuelnosti onih pitanja koje su i tada 1961. godine bili aktuelni za članice Pokreta nesvrstanih.Iskoristio bih priliku da čestitam državnom rukovodstvu na brilijantnoj organizaciji Samita nesvrstanih koji je povodom šezdeset godina postojanja pokreta održan 11. i 12. oktobra u Beogradu. Nesvrstani danas okupljaju čak 120 zemalja sveta, uglavnom iz Afrike, Azije i Južne Amerike. Lično sam učestovao u radu samita gde sam pozvan kao narodni poslanik i kao unuk Josipa Broza Tita koji poznaje veliki broj predsednika, premijera i drugih zvaničnika nesvrstanih zemalja.Želim danas da zahvalim, predsedniku Narodne skupštine, Ivici Dačiću koji je u vreme kada je bio ministar spoljnih poslova obnovio mnoga prijateljstva sa nesvrstanim zemljama, posetio je neke zemlje u kojima niko od naših zvaničnika nije bio 30 godina i obezbedio povlačenje priznanja Kosova upravo od nesvrstanih zemalja. Video sam lično u vreme samita koliko poštovanje predsednik Dačić uživa među nesvrstanima.Želim da se zahvalim i nesvrstanim zemljama koje nisu priznali jednostrano proglašeno Kosovo, kao i onim zemljama koje su prethodnih pet godina povukle priznanje. Saradnja među nesvrstanim zemljama se odnosila i na vojno-tehničku saradnju. Tadašnja Jugoslavija je bila jedna od najvećih proizvođača vojne opreme,

se u poslednjim godinama u našu vojsku, opremu i naoružanje dosta ulaže. Srbija jeste za mir, ali mora imati jaku vojnu silu da bi se u slučaju potrebe branila. Srećom Srbija ponovo postaje važan faktor bezbednosti,

u vreme SFRJ imali odličnu saradnju sa ovom zemljom u mnogim oblastima, pa i u oblasti vojne saradnje, tako da i ovaj Memorandum o vojnoj saradnji o kome danas diskutujemo vidim kao svojevrstan nastavak nekadašnje saradnje. Egipat i Srbija su iskreni prijatelji i ovaj memorandum je takođe potvrda tog prijateljstva, ali potvrda čvrste opredeljenosti naših zemalja da doprinesu miru i bezbednosti u svetu, kao što su to činile i u prošlom veku. Kako je načelo nesvrstanosti bilo nemešanje u unutrašnje poslove drugih država, to isto načelo se poštuje i u ovom memorandumu i u saradnji Egipta i Srbije u vojnom sektoru. Ova saradnja je zasnovana i na načelu poštovanja nacionalne bezbednosti svake strane. se planiraju različiti oblici vojne saradnje, pre svega to će biti vojno-tehnička saradnja, vojno-ekonomska, vojno-naučna, zatim saradnja u oblasti obrazovanja i obuci pripadnika vojnih snaga kao i u oblasti vojne medicine.U svim ovim oblastima imali smo iskustva u ranijem periodu kada su se ovde školovali egipatski lekari i oficiri i kada smo razmenjivali vojnu tehnologiju vojnu tehnologiju i obučavali oficire. Zato, dajemo punu podršku ovom Memorandumu, koji stvara pravni osnov da kao nezavisna i demokratska država sarađuju sa nama sa prijateljskom državom Egipat i u vojnom sektoru. Zahvaljujem.

da su moji dedovi koji su bili Ravnogorci, mogli da dožive danas da govorim posle unuka Josipa Broza, ja mislim da bi bili ponosni na neke promene i ponosni na generacije koje su izjednačili dva antifašistička pokreta.Meni nije žao što nas za jedan antifašistički pokret napadaju Hrvati, Slovenci, Muslimani, ili Bošnjaci, meni je krivo što nas napadaju neki Srbi, a pre bih rekao zlo Srbi. Mislim da ono posvećenje koje je bilo pre 85 godina treba ponoviti jer na žalost, svih nas, Jugoslavija u 20. veku se može smatrati spomen kosturnicom srpskog naroda.Dame i gospodo narodni poslanici, mostovi spajaju ljude. O BiH i narodima koji žive u BiH mislim sve najbolje. Mislim da su ih drugi posvađali i da su to krvlju platila sva tri naroda u 20. veku, a najčešći račun je ipak, na moju žalost, isporučen Srpskom narodu.Dame i gospodo narodni poslanici, statistika kaže popis 1931. godine, pet godina pre osvećenja ove Skupštine, jel, tako gospodine Martinoviću, najbolji popis u BiH izvršen na osnovu verske pripadnosti. To je bilo najtačnije. Takav je popis bio. Muslimana u tom trenutku je bilo 30%, od 28 do 30%, ali da uzmemo da je podatak 30% onaj koji je tačan. Srba je bilo 44%. Srba je bilo 44%, odnosno pravoslavaca 44%, što pokazuje da su to bili Srbi, a muslimana je bilo 30%, što pokazuje da su to bili po nacionalnosti muslimani, kako su se kasnije zvali.Ali, 1991. se stvar okrenula, Srba je bilo 31,8% u BiH, a muslimana je bilo, bošnjaka još nije bilo, muslimana je bilo 43%. Na poslednjem popisu, koji su izvršile sarajevske vlasti, oni su prikazali da muslimana, odnosno bošnjaka ima 50,1%, a Srba 30,8%.Sada gledajte, u 20. veku, Srba je bilo 1931. godine, Srba je bilo 44%, 2013. godine Srba ima 30,8%, a 1991. godine ih je bilo 31,8%. Muslimana je bilo 30%, a po njihovim podacima, sada ih ima 50,1%. Prosta statistika kaže,

mogu mostovi spojiti ljude, tako što će spojiti dve obale. Mostovi moraju da spoje ljude osećanjima da je i onoj drugoj strani načinjeno zlo, ako ništa drugo, da tu bude oproštaj, ne moraju da zaborave, ali da to bude nekog oproštaja, da bi se dve strane složile i razumele.Jedna građevina, jedan most, a Mehmed Paša Sokolović na Drini ćuprija, to lepo prikazuje i brat Makarije, koji oživljava Pećku Patrijaršiju u kojoj je bio sveštenik. On pokazuje da dva brata mogu da žive u slozi i jedan drugog ispomažu. Ali, u poslednje vreme ne znam šta je bilo sa Muslimanima, danas sa bošnjacima. Prirodno je bilo da budu uz Srbe i u 20. veku i 21. To što oni nisu, možda i želja za zapadom, zapadnom Evropom itd, ali sam ja mislio da su oni nama najbliži.Mostovi neće spojiti ljude ukoliko ljudi ne žele da se spoje sami. Bojim se da ne postoji dobra volja.Genocid je načinjen u Srebrenici, al opet nad Srbima i nad istinom.

preklanu.Postoji, ja mislim da je Ivanišević, jel tako, gospodine Martinoviću, koji je ušao odmah na početku sa srpskom vojskom i preneo stanje koje je tamo zatečeno, nijedan srpska glava u Srebrenici nije zatečena, pa ako se desio genocid, svi uslovi za genocid u Srebrenici, su bili da je on izvršen nad srpskim narodom, zato su što su trupe Nasera Orića, ne selektivno, ne izdvajajući žene i decu, u 106 sela, u opštini Srebrenica i oko opštine Srebrenica, gde su upali u potpunosti zatečeno stanovništvo poubijali, žene , decu, starce, a i vojne obveznike koje su zarobile.Prema tome, ja ne negiram genocid, ja tvrdim da ga je bilo, al nad istinom i nad srpskim narodom, u Srebrenici, u BiH, a boga mi i na teritoriji cele Jugoslavije koja je po meni tako postala u 20. veku spomen kosturnica srpskog naroda.Ja ću probati na sopstvenom primeru i ja muslimanima i bošnjacima, ne podmećem nogu, ja im prvo pružam ruku, ali ni oni ne treba da podmeću nogu.Za mostove treba da se spoje ruke ljudi, a ne samo dve obale. Ja ću na svom primeru, izdvojiti, s obzirom da je polovina očeve familije, posle preseljenja 1957. godine, u Srem, a to nije bila kolonizacija, već je to bila ekonomska migracija.Ovo je selo mog oca i moje majke, nalazi se na tromeđi Goražda, Pala, opština Goražde, Pale i Foča, pripada opštini Goražde. Ovo je 1991. godina, selo se zove Bogovići, po tome što su posle jedne seobe moji preci rešili, pošto je bilo dobre vode, šume, i pašnjaka, a bavili se stočarstvom, po tome što su mislili da je to

1992. nije bilo ni staraca, ni kuća, nije bilo rodbine moga oca, nije bilo rodbine moje majke.Godine 1992. je oslobođenje Goražda,

posle Dejtona u kući u kojoj je živeo 1991. godine, a mnogi su ostali i bez glave. Poginuo mi je stric, poginuo mi je ujak, od drugog ujaka sin, poginulo je devet rođaka moje majke, poginuo je njen najmlađi brat. Ovo su groblja u selu Bogovići. To su groblja koja su devastirana. Ovo je spomenik u Kukavicama, to je na putu između Ustiprače i Rogatice.Ovde su rođaci moje majke, po dogovoru posle odustajanja od Goražda, trebali da se izvuku prema Rogatici na srpskoj teritoriji. Bio je 27. avgust 1992. sve bili naši prijatelji, komšije, ovo je bila rodbina. Rodbina i moja majka. Ovde je 26 nastradalih, postoji spomenik, koji ne samo da su ubijeni, sačekani, iako je dogovoreno da se civili izvuku, ovde su godišta 12, 14, itd. ne trebam da objašnjavam da među ovima ima 12 žena srednjih i starijih godina, ne treba da objašnjavam da one nisu bile za pušku. Iz zasede su pobijeni, 80 je ranjeno, a zločin je pripisan kao zločin ne nad Srbima, već zločin Srba nad muslimanima. To je prikazano na „CNN“, kao što je i selo mog oca prikazano u prilogu strane televizije kao muslimansko koje su, gle čuda, spalili Rističevići, samo što ih u tom trenutku u tom selu više nije bilo. Jedan je ranjen zamakao, a ostali su i gospodo, na Svetog Nikolu u Jošanici, iza linija razdvajanja, ubijeno je 56 Srba, a među njima koliko znam i dece starosti do 12 godina, na slavu Svetog Nikolu. Likvidirani su od strane svojih bivših komšija i mi takvim komšijama ne zaboravljamo, pamtimo, ali praštamo i pružamo ruku, ali lažima najnovijim, kao što su bile ove, o genocidu u Srebrenici nad muslimanima i bošnjacima, tim lažima i dodavanjem broja žrtava, a ja taj zločin tamo, veliki zločin osuđujem i onaj koji su počinili moji Srbi, toliko snage imam, bez obzira što je zločin izvršen u inat, familijom, očevom familijom i bliskim rođacima.Mi Srbi smo spremni da pružimo ruku, ali ne možemo da pružimo ruku ako oni podmetnu nogu. Možemo da gradimo mostove, možemo da želimo da se spojimo sa njima, možemo da želimo razumevanje tog naroda sa našim narodom, ali niko ne treba da se stidi ni u Srbiji, ni van Srbije, zato što nije Srbin. Niko ne treba da se stidi zato što nije Srbin, ali niko nikada više neće, posle stranke bivšeg režima, tražiti od Srba da se stide zato što su Srbi.Srbi nemaju ni jedan razlog da se stide zato što su Srbi, ali i ne tražimo od onih drugih da se stide zato što to nisu. Hvala. Reč ima narodni poslanik, Milija Miletić.Izvolite.

to je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša. To je najlepši grad u Srbiji. Inače sam ovde u Skupštini izabran sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu i predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku.Uvaženi ministre, ja ću kao kao poslanik, kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke vama sa ovog mesta dam veliku podršku, vašem timu, vašim kolegama u ministarstvu zato što svoj posao radite na način kako je potrebno da se radi, kako je dobro za sve naše građane Srbije, gde ste vi u prethodnih možda dvadesetak dana predložili jedan zakon koji je bio dobar što se tiče lično mene, zbog toga što je tom zakonu data mogućnost da se urade video-nadzori, da se pokrije veći broj tih naseljenih mesta da bismo na taj način imali mogućnost da sprečimo zločine.Dešavali su se zločini prethodnih dana, monstruozni zločini u delovima jugoistočne Srbije, dešavao se niz loših stvari koje se sutra možda možda ne bi desile kada bi to imalo. U krajnjem slučaju, ili nisu imali snage, predložen zakon, što ne znači da taj zakon, malo promenjen, neće biti u nekom narednom periodu ovde u Skupštini.Ovih pet sporazuma koji su sada na dnevnom redu, to je još jedno od dobrih stvari koje sada ovde radimo, da obezbedimo nešto dobro našim građanima ovde u Srbiji, da obezbedimo bolju saradnju, da ta saradnja bude sa našim komšijama u Bosni i Hercegovini, da na taj način na graničnim prelazima obezbedimo bolju frekvenciju, da to lakše ide i da na taj način poboljšamo i naše prijateljstvo i ono sve što je potrebno sa našim komšijama.Sa ovog mesta kažem i to sam govorio i ranije, da u nekom narednom periodu otvorimo još jedan granični prelaz koji se nalazi u opštini Knjaževac, to je prelaz na Kadibogazu, prelaz koji je treba infrastruktura da se opremi i to bi bilo dobro za sve nas koji živimo tamo u tom delu naše Srbije.Još jedna od dobrih stvari u ovim sporazumima jeste što je data mogućnost da sa našim prijateljom iz Austrije se radi na rešavanju problema kada su katastrofe u pitanju. Ja ovde mogu da kažem sa ponosom da naša Vlada, naša država, da Ministarstvo koje vodite sada ima veći broj ljudi koji se bave spasilačkim stvarima kao što su vatrogasci spasioci, gde su sada primljeni na konkursu više, ja mislim 500 ili 600 vatrogasaca spasioca. To je velika potreba. Videli smo koliko su ti naši momci sposobni i kako to rade kada je to potrebno, ne samo ovde kod nas u Srbiji, već to rade i kod naših komšija, u Severnoj Makedoniji, Grčkoj. Svaka čast! To su naši Srbi, to su ljudi koji su spremni u svakom trenutku da spašavaju živote, pa da li su to životi naših građana ili naših građana, to su sve životi, to su sve ljudi.Još jednom, uvaženi ministre,

Ilića, koji je radio kod nas u Pirotu, bio je jedan vrlo odgovoran čovek, vodio je odgovornu firmu, sada radi kod vas posao.Kako radite tako i nastavite, vi, na čelu sa našim Ministarstvom unutrašnjih poslova radite za dobrobit svih, štitite sve nas i na taj način štitite našu zemlju Srbiju.Još jednom, ja ću kao poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke podržati sve predloge sporazuma.Na kraju, kao pravoslavni vernik, čestitao bih slavu Svetog Tomu. To je slava naših zidara, naših drvodelja, naših stolara. Tih ljudi je sve manje i manje, zato tim ljudima treba dati podršku da zajedno radimo, gradimo, jer bez toga se ne može. Srećna slava svima onima koji slave Svetog Zahvaljujem.Vreme predviđeno za vašu poslaničku grupu je potrošeno, da ne kažem duplirano.Reč ima narodni poslanik Radovan

poštovani građani Republike Srbije, mislim da danas ove sporazume koji su na dnevnom redu da je to veoma jedna ozbiljna potreba Srbije i da sve zemlje sa kojima ćemo potpisati sporazum i svi sporazumi su veoma značajni kako i za te zemlje, a i za našu Srbiju, na njenom putu razvoja, na putu međunarodne saradnje.Ja ću danas govoriti o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije u saradnji u oblasti zaštite od katastrofa.Kada dobijemo ovaj naslov, ja sam morao da u članu 4. ovog zakona, koji kaže, definicije, pa kaže - katastrofa, da ne bi metaforično neko to prevodio.. Kaže: „Katastrofa predstavlja elementarnu nepogodu ili tehničko-tehnološku nesreću čije posledice ugrožavaju bezbednost, život i zdravlje većeg broja ljudi, materijalna i kulturna dobra ili životnu sredinu u većem obimu, a čiji nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi“.Konkretno, ovim sporazumom koji ćemo danas svi zajedno, nadam se, podržati i glasati za njega, naglašavam ovo „kulturno dobra“ i mislim da će nam Austrija, bar što se tiče UNESKO-a pomagati oko naših kulturnih dobara na KiM.Ovde stoji KiM.Ovde stoji u samom naslovu: „Imajući u vidu mehanizam civilne zaštite EU“, ja bih želeo da podsetim mnoge na to da smo mi nekada u onoj zemlji koja se zvala SFRJ, o kojoj je govorio Joška Broz, čijim smo nekim međunarodnim delovanjem veoma uvaženim okupili 120 zemalja, mi smo imali Zakon o civilnoj zaštiti, koji su naši do tada sugrađani i naša braća, još i pre 85 godina, kada je osveštan ovaj dom, Slovenci samo prepakovali, upakovali i dali EU i danas mi po tom zakonu faktički funkcionišemo, Zakonu o civilnoj zaštiti.Inače, što se tiče Srbije i Austrije, mislim da treba naglasiti da se može reći da su bilateralni odnosi Austrije i Srbije uspostavljeni još 1836. godine, kada je Kneževina Srbija bila pod Osmanskim carstvom.Drugi datum koji se uzima za početak diplomatskih odnosa je 1874. godina. U 2020. godini, to je ovo vreme u kojem živimo sada i koje bi naglasio, spoljno-trgovinska razmena je bila milijardu od čega naš izvoz 477,8 miliona evra, a uvoz 580,9 miliona evra.U 2019. godini Austrija je naš 13. spoljno-trgovinski partner u razmeni roba prema kriterijumu našeg izvoza i 10. prema kriterijumu našeg uvoza.Na snazi je oko 60 bilateralnih sporazuma sa Austrijom. Austrija je danas važan privredni i politički partner Srbiji, pozitivno ocenjuje naš evropski put i nadamo se i oni to čine i zalagaće se za proširenje EU.Austrija ističe da je Srbija najveći i najznačajniji partner Austriji na Zapadnom je zemlja sa velikom srpskom dijasporom. Beč slovi za treći srpski grad po veličini i zato je veoma značajno imati sveobuhvatnu saradnju. Sve do danas, Beč je kao kosmopolitski grad i za Srbe jedan od gradova prvog izbora kada se opredele za život i rad u inostranstvu.Naša dijaspora u Beču je snažna, ugledna i dobro organizovana. U Austriji postoje organizovane škole srpskog jezika za srpsku decu koja su rođena u Austriji.Posebno ističem da, pošto dolazim iz Kladova, Timočka krajina, Negotin i Kladovo imaju veliki broj ljudi, ljudi, taj broj je u hiljadama, koji je, mi smo nekada govorili na privremenom radu u Austriji, ali ta naša dijaspora danas u Austriji, posebno u Beču, ističu se svojim radom kroz organizaciju srpskih klubova. Neke bih istakao. To su srpski klubovi iz mesta Prodrška, Jabukovac, Velika Kamenica itd. tako da je naša saradnja sa Austrijom je veoma značajna, posebno iz našeg kraja, pošto mi sada preko graničnog prelaza Đerdap i preko Rumunije za 200 kraće u Beču, nego što bismo išli preko Beograda, kao što je mnogima iz delova Rumunije bliža Italija, kada idu preko Srbije i to su neki benefiti koje mi koristimo.Austriju i Srbiju povezuje istorija, katkad i burna. Sporazum o katastrofama je naša pozitivna budućnost, kao što je to i Dunav koji nas povezuje.Veoma je značajno da su i Austrija i Srbija dve vojno-neutralne suverene države i da vidovi ove saradnje koji se dotiču bezbednosnih službi, odnosno sektora za vanredne situacije i MUP-a, veoma je bitno da sa jednom ovakvom zemljom sarađujemo na tom polju, a ta zemlja je pritom neutralna vojno, kao što je i

i svi smo zajedno videli tu katastrofu u majskim poplavama koje su se desile u Srbiji, pa onda u septembarskim poplavama i koje najbolje pokazuju značaj sektora za vanredne situacije pri MUP-u Republike Srbije, posebno što je tada opština Kladovo stradala od bujičnih potoka i reka. Mnogi su mislili da je Kladovo potopljen od Dunava, koji su tada gledali vesti i slušali, a Kladovo je u stvari doživelo katastrofu od bujičnih potoka i reka.Neko reka.Neko ko nas je posetio tada i ko nam je dao jedan… doprinos to je ovde prisutni ministar Vulin.Hoću da ukažem da taj geografski položaj većeg dela Srbije koji je brdsko-planinski, da kažem, i paralelno sa Austrijom mi imamo tu mnogo mogućnosti i mnogo vidova saradnje na realnim i na konkretnim položajima za rešavanje tih problema, pošto mi sada pamtimo da su ove godine Evropu i mnoge zemlje zadesili požari, ali ne možemo da zaboravimo poplave, odnosno sve katastrofe koje sam nabrojao ovde, koje su definisane zakonom.Posebno bih naglasio značaj sektora za vanredne situacije, građanima Republike Srbije da vatrogasci nisu više vatrogasci, nego su vatrogasci spasioci. Znači, ne deluju samo po pitanju gašenja požara, nego po otklanjanju mnogih mnogih situacija, od poplava, od požara, od udesa težih itd.Konkretno, vatrogasci spasioci, radio amateri su nama mnogo pomogli u tim poplavama i to se vidi i dalje i posebno mislim da je ministar u svom uvodnom izlaganju naši vatrogasci u Grčkoj pokazali kao heroji i gde god su naši vatrogasci spasioci bili, tu je bila sigurnost za građane Grčke i otklanjali su se mnogi problemi i inovirali su neke načine gašenja požara koji nisu bili… da kažem najkonkretnije, patentirali su ih Grcima zato što našu teritoriju, posebno dole taj naš zahvata dosta tih šumskih požara koji su opterećujući kako za opštinu Kladovo, tako i za opštinu Negotin i Borski okrug, a vidimo da to zahvata i teritoriju cele Srbije.Konkretno, kod nas je Odeljenje za vanredne situacije u Boru, koji obuhvata Bor, Kladovo, Negotin, Majdanpek i Donji Milanovac. Ja bih predložio Ministarstvu, ovo jeste Sporazum, ali da MUP, Sektor za vanredne situacije, ovom nizu

i tu je mnogo predela, a Brza Palanka, nekada u neko vreme opština, a posebno ono vreme Prvog srpskog ustanka u Brzoj Palanci je na službi bio kao carinik Vuk Karadžić, a Vuk Karadžić je bio u Beču i to sigurno pravi jednu ozbiljnu paralelu.

prema Negotinu, Jabukovac, Udovica i celo Grabovičko polje sa Grabovicom i drugim, Velesnicom i do Podvrške. Sa još dodatnim pojačanjem u službi vatrogasnih spasioca na teritoriji opštine Kladovo mi bi jedan veliki deo veliki deo naše teritorije zaštitili koji je na samoj granici sa Rumunijom.Mogu da kažem da smo u vreme ministra unutrašnjih poslova Dačića otvorili upravne poslove baš u Donjem Milanovcu i sada tamo imamo Sektor za vanredne situacije i otvorili smo upravne poslove u Brzoj Palanci. Kada bismo dodali i ovo, mi bismo mogli da poboljšamo i da damo jedan doprinos i na manjem seljenju naroda iz tog našeg kraja.Na kraju bih dodao da mi iz opštine Kladovo i opštine Negotin i drugih opština iz tog dela Srbije, da kažem severoistočne ili istočne Srbije, kako god ko hoće, geografski da je označi, mi smo od grada Beča dobili dosta vatrogasnih vozila kao donaciju.Tako da, mislim da Sporazum sa Austrijom, posebno ovaj sporazum po pitanju katastrofa, elementarnih nepogoda i svih tih problema, nama će omogućiti i dodatni razvoj i dodatnu saradnju sa našom dijasporom iz našeg kraja, koja takođe više nije dijaspora koja radi neke poslove, da ne kažem koje, nego mi danas imamo veliki broj značajnih naučnih radnika u Austriji sa poreklom iz Timočke krajine, sa poreklom iz opštine Kladovo i Negotin.Poštovani ministre, mislim da ćete uložiti trud, kao što u sve ulažete, da pomognete da se i u Brzoj Palanci tu nešto učini i da oživimo taj kraj, u čast Vuka Karadžića, u čast Sporazuma sa Austrijom. Hvala. Živela Srbija.

Hvala vam.Poštovani poslanici, dragi građani, uvaženi ministre, predstavnici vojske, svi smo se ovde već složili da su predloženi zakoni i te kako dobri, svrsishodni i pre svega u interesu naših građana.Ja sam htela da kažem nešto, i to ne slučajno baš o toj temi, o Predlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma koji se odnosi na vojnu saradnju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat.Naravno Egipat.Naravno da su glavni nosioci ovog memoranduma, pre svega, ministarstva odbrane dve zemlje, dakle, Ministarstvo odbrane naše zemlje i Ministarstvo odbrane Egipta, ali kao što sam rekla, i počeću od toga da nisam slučajno odabrala ovu temu. Od svojih nekih umetničkih prvih koraka počela je moja intenzivna saradnja, umetnička, sa vojskom i ona traje do dana današnjeg. Možda su ljudi očekivali da ja pričam i o kulturi, ali verujte mi da je i ovo tema o kojoj rado pričam, jer je poznat moj odnos prema našoj vojsci, koji je pun poštovanja, uvažavanja. Možda nije Skupština mesto za ovu reč, ali reći ću je, zaista iskrene i ljubavi prema našoj vojsci i divljenja. I u mnogim godinama, a koje su iza nas, kriznim, kada je to bilo potrebno, i te kako sam beskompromisno i hrabro je i branila, opravdano i sa razlogom. Zato se radujem svakom napretku naše vojske, a mislim da će i kroz ovaj memorandum i kroz ovu saradnju naša vojska napredovati.Već smo čuli da se ovaj memorandum odnosi na čitav niz oblasti vojske, od vojnotehničke saradnje, vojno-naučne, obrazovne, obuke, vojne medicine i to me posebno raduje. Naravno da je ovim memorandumom do detalja stavljeno u pravni okvir sve ono što su prava i obaveze dveju strana i na neki način se definisalo sve u pojedinostima ono što je bitno za ovu saradnju. Egipat je svakako zemlja sa kojom smo mi već imali saradnju. Moram da istaknem, baš u ovom parlamentu, razgovarali smo i o drugim vrstama saradnje, sa ovom divnom i velikom zemljom.Moram da podvučem da je intenzivirana saradnja iz oblasti kulture, ali i turizma poslednjih godina. Ali, posebno je za mene veliko zadovoljstvo što se, čini mi se, naročito intenzivira sada ova vojna ovom nama izrazito prijateljskom zemljom imala sam prilike da se upoznam i profesionalno, ali i kroz bliske kontakte sa njenim diplomatskim predstavnicima i pre nego da postanem član parlamenta, a kasnije, sada kao član parlamenta i kroz rad, kroz Frankofoniju, sa jednim od, rekla bih, najaktivnijih ambasadora u našoj zemlji, to je upravo egipatski ambasador, njegova ekselencija gospodin Amr Alguvejli, sa kojim sam imala blisku saradnju kroz Frankofoniju. On je predsednik Frankofone grupe ambasadora, koja je osnovana 2018. godine ovde kod nas. I uvek dobronamerno, prijateljski, sa velikom harmonijom i požrtvovanošću, što je još jedan znak do koje mere naše dve zemlje dele jedno iskreno i duboko prijateljstvo.Da ne govorim o predstavnicima Egipta sa kojima sam se susrela u Tunisu u okviru Posmatračke misije kroz Frankofoniju, kada je naša zemlja prvi put učestvovala, prilikom predsedničkih i parlamentarnih izbora u Tunisu 2019. godine.Dakle, na sve strane su dokazi izuzetnog prijateljstva naše dve zemlje. Pozdravljam ovu saradnju i nastavak. I kada govorim o Egiptu, ne mogu a da ne pomenem da sam izuzetno srećna i zadovoljna, sa zadovoljstvom ispratila i uz sve čestitke našem rukovodstvu, upravo nedavni Samit Nesvrstanih u Beogradu. Hvala.

sporazumi koji su danas na dnevnom redu između Republike Srbije i Saveta ministara BiH o graničnim prelazima, zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima, kao i o pograničnom saobraćaju, na jedan sveobuhvatan način uređuju oblast graničnih prelaza i pograničnog režima između ove dve zemlje.Uvek kada su na dnevnom redu teme koje su vezane za sporazume a koji se odnose na saradnju Srbije i BiH polazimo upravo od one činjenice da je ove prostore tokom istorije prethodnih decenija i vekova povezale ekonomske, demografske, kulturološke, ali pre svega i porodične veze, tradicije uzajamnih poslovnih odnosa, ostavljajući nam zadatke da nastavimo kontinuiranu bilateralnu saradnju.Srbija pokazuje da daje poseban značaj unapređenju i očuvanju dobrih bilateralnih odnosa sa BiH i kada je u pitanju sektor bezbednosti, odnosno bezbednosna saradnja, o čemu govore i ovi sporazumi, a taj sektor jeste veoma važan činilac sveobuhvatnijih odnosa.Ne treba posebno da obrazlažem koliko je za našu državu važno da sa svojim susedima, sa zemljama sa kojima se graničimo, imamo zajedničke planove i mere, aktivnosti, kao i uspešnu i efikasnu implementaciju bezbednosnih mera, a koje će sprečiti ilegalne prelaske granica, zatim, bilo kakve vrste prekograničnih kriminala koje se odnose na sprečavanje takvih pojava.Naravno, tu možemo navesti jednostavan primer da svaka kutija cigareta, svaki kilogram duvana koji se ilegalno prenese u Srbiju i proda bez akciza zapravo znači manje sredstava koje će naša država utrošiti na prosvetu, utrošiti na bolji rad školstva, bolji rad naše policije i sredstva koja će biti izdvojena za tu namenu, ali svakako i manje sredstava za veće infrastrukturne projekte.Ipak smatram da najveće benefite od ovih sporazuma imaju upravo stanovnici pograničnih područja, čije svakodnevno zajedničko funkcionisanje jeste osnov i dobar temelj dobre saradnje sa ove dve zemlje.Na ovaj način, boljim regulisanjem pograničnog saobraćaja, boljim regulisanjem pograničnog režima, omogućava se stanovnicima pograničnih područja da se lakše kreću unutar pograničnih delova, da lakše prelaze granice ali samim tim predupređuju se ilegalni prelasci i ilegalne migracije.Nemerljiv je značaj koji ovaj sporazum ima za lokalno stanovništvo i to mogu sa sigurnošću tvrditi imajući u vidu da dolazim iz kada je u pitanju granica sa Bosnom i Hercegovinom verovatno najspecifičnija opština u Srbiji, iz Opštine Priboj. Vi, ministre, sigurno znate da je to opština gde je 2/3 naše teritorije, zapravo, u prekograničnom delu. To podrazumeva da veliki broj stanovnika svakodnevno zbog isprepletanosti granica sa Bosnom i Hercegovinom koje kod odlaska na posao ili u škole, takođe rade na svojim poljoprivrednim imanjima svakodnevno prelaze i čak četiri granična prelaza.Nama je značajno važno da se uređuju granični prelazi, da se unapređuje i zakonska regulativa u ovom smislu a to najbolje govori kada smo 2016. godine otvorili malogranični prelaz koji se nalazi u Carevom Polju a koji je nedaleko od glavnog graničnog prelaza. Ovaj malogranični prelaz koji je otvoren i za pešake i za saobraćaj jeste zapravo veliko olakšanje za stanovnike naše opštine, za stanovnike opštine Rudo i u poslednjih pet godina radi u velikom interesu obe države, ali na veliko zadovoljstvo naših građana.Veoma je važno da je važno da će, pored Opštine Priboj koja ima značajne benefite od ovih sporazuma, čak 10 opština pored nas takođe takođe osetiti olakšanje u vidu prelaska granica, za oslobađanjem uobičajenih administrativnih procedura kada su u pitanju stanovnici pograničnih područja, skraćenjem vremena čekanja na glavnim graničnim prelazima i to su, uglavnom, opštine Zlatiborskog okruga, Grad Užice, Čajetina, Bajina Bašta ali i veliki broj opština Mačvanskog okruga.Ovim sporazumom se uređuje zapravo i jedna posebna novina kada su u pitanju granice sa BiH a to je utvrđivanje tačno određenih graničnih prelaza, odnosno prelaznih mesta, gde će naši stanovnici pograničnih područja moći da prelaze granicu, kako je i ministar rekao, znatno kraćim putem. Neće morati da prelaze desetine kilometara više kako bi došli do glavnog graničnog prelaza.U ovom sporazumu vidimo da je utvrđeno devet ovakvih prelaznih mesta a za kraj iz kog ja dolazim posebno su značajna dva. To je prelazno mesto Olandići,

BiH.Efikasnijem upravljanju granica, kao i efikasnijim radom graničnih prelaza, posebno je olakšan život stanovnika ovih pograničnih područja u letnjim mesecima, kada je sezona i kada su nepregledne kolone, tako da uređenjem ovih graničnih prelaza i oslobađanjem i rasterećenjem njihovim mi zapravo dobijamo da naši građani mogu dosta brže i efikasnije da prelaze preko granice, a samim tim i da imaju znatno bolje uslove kako bi obavljali svoje svakodnevne poslove i rešavali svoje svakodnevne probleme.Zbog toga za građane pograničnih opština ove dve države ovaj sporazum i doprinos ovog sporazuma ne meri se samo u boljoj komunikaciji državnih organa ove dve države, ne meri se čak ni u racionalnijem korišćenju resursa koji se koriste u kontroli radi sprečavanja prekograničnih prekršaja, već isključivo i na prvom mestu meri se u boljoj prilici da sa svojim komšijama iz susedne države a koje su, opet kažem, zbog geografske širine i blizine najviše upućeni.Naravno, kada pričamo o tome, važno je da pomenem da je sličan problem postojao i sa granicom sa Crnom Gorom i upravo je rešen kroz jednu ovakvu vrstu i kroz njenu implementaciju gde, naravno, ova regulativa pomaže svakodnevno normalno funkcionisanje građana i Srbije i Crne Gore i na taj način im olakšava njihovo funkcionisanje i omogućava bolje uslove života.Na

Mislim da je ovaj autoput posebno značajan zato što na njemu imamo zajedničke granične prelaze. To će biti prvi zajednički prelaz na nekom autoputu sa zemljama iz regiona gde ćemo imati zajedničke granične prelaze i na taj način ćemo skratiti vreme čekanja, smanjiti transportne troškove, omogućiti građanima da se brže kreću, omogućiti brži protok roba, ali samim tim rasteretiti druge granične prelaze prema BiH.Ovakvim BiH.Ovakvim projektima Srbija i BiH nesumnjivo ulaze u jednu novu fazu odnosa, fazu koja će se meriti ostvarenim projektima, izgrađenim putevima, razvijenijom privredom dve države, a sve to u cilju dobrobiti građana kako Srbije, tako i BiH.Naša poslanička grupa, poslanička grupa SPS, će sa zadovoljstvom podržati ove sporazume, jer unapređuje regionalnu saradnju, a ono što je za nas posebno važno omogućuje bolji i kvalitetniji život za sve naše građane. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Dušan Marić.Izvolite. **Dušan Marić** Dame i gospodo, verovatno nije mali broj onih kojima se na prvi pogled čini da su ovi sporazumi sa BiH o graničnim prelazima, o zajedničkim graničnim prelazima i o pograničnom saobraćaju puka formalnost. korist od njih će imati stotine hiljada građana Republike Srbije i BiH. Svi koji putuju iz jedne u drugu državu.Najveću korist će imati više od 500.000 ljudi, građana dve države koji žive u pograničnom području, zatim negde oko milion i po građana Srbije koji su poreklom iz BiH ili iz okupirane Republike Srpske Krajine, a koji stalno ili povremeno posećuju svoj ili zavičaj svojih predaka. Naravno, veliku korist će imati privreda Srbije, hiljade preduzeća koje sarađuju sa privredom BiH.Od svih svih ovih sporazuma najveći značaj ima Sporazum o pograničnom saobraćaju, a ja ću sada izneti nekoliko podataka koji govore o značaju tog sporazuma.

Otprilike i na jednoj i na drugoj strani sporazum obuhvata negde oko 250, 300 hiljada građana.Koje će posledice biti primenom ovog sporazuma? Ljudi će, kao što je više kolega ovde reklo, lakše prelaziti granicu,

još čvršće će biti veze između dva dela srpskog naroda, kao i veza između Republike Srbije i naše muslimanske braće u BiH.Ovi

politike koja je rezultirala potpisivanjem više značajnih sporazuma sa susednim državama – Makedonijom, Albanijom, Crnom Gorom, BiH i Mađarskom.Između

i da u tim državama važe cene telefonskog saobraćaja koje važe i u Srbiji, za građane BiH, znači, nema više rominga.Neko je ovde pomenuo, imamo već dva zajednička granična prelaza, jedan je u Preševu sa Makedonijom i imamo jedan zajednički granični prelaz sa Mađarskom.Ja ću ovde samo da podsetim na neke posledice

bez obzira na stanje epidemije u BiH, bez obzira na epidemiološke mere koje važe u susednoj državi. Državljani Srbije u BiH mogu da putuju bez ikakve potvrde o vakcinaciji, bez ikakvog dokaza o pozitivnom PCR testu ili antigen testu. U slučaju da imaju zdravstvene probleme, državljani Srbije u BiH imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu u svim domovima zdravlja i bolnicama.Na današnji dan prošle godine, u stvari od današnjeg dana prošle godine, vozači iz Srbije prilikom ulaska u BiH ne moraju da imaju zeleni karton. Od 1. jula ove godine ukinut je roming u telefonskom saobraćaju između BiH i Srbije, pa sad kad telefonirate iz Beograda, kad zovete Banja Luku, Kupres ili Prijedor, isto je kao da zovete Smederevo, Niš ili bilo koji drugi grad u Srbiji, i obrnuto - kad telefonirate iz Trebinja, Bugojna ili Sarajeva, kad zovete Beograd, isto je kao da zovete Gradišku, Prijedor ili Bosanski Novi. Takođe, svi ovi paketi mobilne telefonije koji važe u Srbiji, uglavnom važe i na teritoriji BiH.Svi ovi sporazumi su pojednostavili i pojeftinili prelazak granice između BiH i Srbije. Do pre nekoliko godina, do potpisivanja svih ovih sporazuma, svako putovanje u BiH, kao i svako putovanje u inostranstvo, je bilo komplikovano i u nekom administrativnom i u psihološkom smislu. Sada vam za ulazak u BiH od dokumenata ne treba ništa više nego što vam treba, recimo, kad iz Velike Plane krenete do Beograda. Dovoljno je da imate ličnu kartu, a ako imate automobil, dovoljno je da imate saobraćajnu dozvolu. Nema više potrebe da vadite zeleni karton, nema više potrebe da vadite posebno zdravstveno osiguranje za sebe i članove porodice, nema potrebe da imate još jedan mobilni telefon u koji ćete po prelasku u BiH kupiti neku karticu njihove mobilne telefonije, nema više potrebe da po prelasku granice isključujete internet i da kupujete mobilni paket od nekog njihovog operatera.Mi danas raspravljamo i o Sporazumu o zajedničkim graničnim prelazima. Taj sporazum će svakako ubrzati prelazak granice i smanjiti gužve na granici. Kad sam već kod gužvi, ja koristim priliku da zamolim ministra policije, svog zemljaka sa junačke Manjače, Aleksandra Vulina, da natera šefove granične policije da malo ažurnije, efikasnije, rade svoj posao, da im se svako malo ne dogodi, recimo, da na graničnom prelazu Rača kraj kolone automobila na ulasku u Srbiju bude na sredini mosta na Savi, pa da se tek onda sete da za ulazak u Srbiju puste i drugu ili treću traku.Kad sam već kod policije, koristim priliku da gospodina Vulina pohvalim za zaista izuzetan pomak u radu policije u borbi protiv organizovanog kriminala, od trenutka od kada se on nalazi na čelu srpske policije.Mislim da odnose Srbije i BiH na neki način, ili možda je bolje reći odnos Srbije prema BiH najbolje oslikavaju i simbolizuju dva mosta - jedan je most na Drini, koji je već završen i drugi je most na Savi, između Rače i Bjeljine. Ovaj most na Drini između Bratunca i Ljubovije koji nosi simbolično ime "Bratoljub" je finansirala Republika Srbija. U njegovu izgradnju je uloženo 13 miliona evra. On je spreman za puštanje u saobraćaj a kada će se to dogoditi zavisi od administrativnih razloga, od dogovora Vlade u Beogradu i Vlade u Sarajevu.Ono što je činjenica jeste da je to lep most, da će osnažiti i ojačati veze između Podrinja i Republike Srbije, između BiH i Republike Srbije. Most je dugačak 213 metara, širok 14 metara, ima osam stubova od kojih se četiri nalaze u reci

između Rače i Bjeljine. Mislim da fale još jedan ili dva stuba koja treba sagraditi u reci, pa da most stigne na drugu srpsku stranu, na obalu Republike Srpske.

koji će povezivati Auto-put Beograd-Zagreb preko Kuzmina sa Bjeljinom. Auto-put će koštati negde oko 220 miliona evra i veći deo tog novca obezbedila je Republika Srbija.Šta govore ovi sporazumi o kojima danas raspravljamo i šta govore ovi milioni evra koje pominjem? Govore dve stvari, najmanje dve stvari. Prva stvar je da se Srbija razvija, da se ekonomija Srbije razvija, da se ekonomija Srbije oporavila od pljačkaške privatizacije, jedne od najvećih pljački u novijoj srpskoj istoriji, koja je izvršena u vreme vladavine DOS, pod dirigentskom palicom DS i njenih lidera.Druga lidera.Druga stvar koju govori, govori da priča o bratstvu, o čvrstim vezama, o povezivanju Bosne i Hercegovine i Srbije, nije samo prazna priča kao što je to bilo pre deset ili 15 godina, nego da je strateško opredeljenje države Srbije, Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Dubravka Filipovski. **Dubravka Filipovski** Uvažena predsedavajuća, koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, uvaženi ministre Vulin,

Odlično rukovodite u razvijanju ove kriminalne hobotnice u kojoj, nažalost, učestvuju i neki najviši funkcioneri MUP.Dok mi danas raspravljamo o setu ovih sporazuma, u toku je bilo hapšenje ostataka Belivukove grupe. Volela bih da Srbija bude primer i ostalim zemljama regiona, pre svega zemljama zapadnog Balkana u sprovođenju nulte tolerancije prema kriminalu i korupciji, jer kriminal i korupcija su kao kancer, kao korov. Ukoliko se ne suzbijaju, šire se upravo na ovaj način.Javila način.Javila sam se za ovu današnju raspravu kao predsednica Grupe prijateljstva sa Egiptom i na moje veliko zadovoljstvo mogu da istaknem da je prijateljstvo između Republike Srbije i Arapske Republike Egipat višedecenijsko, da obe zemlje pokazuju želju za unapređenjem naših odnosa, koji bi pre svega bili na opštu korist i zadovoljstvo građana Egipta i Srbije.Naši diplomatski odnosi uspostavljeni su pre više decenija. Prva ambasada koju je Srbija otvorila u arapskom svetu bila je upravo u Egiptu. Potpuno je jasno da su Beograd i Kairo bili stubovi osnivanja Pokreta nesvrstanih i ovaj poslednji samit Pokreta nesvrstanih koji je održan nedavno u Beogradu, pokazao je veliko poštovanje Srbije prema svim članicama Pokreta nesvrstanih, ali su i zemlje članice Pokreta nesvrstanih pokazale da poštuju teritorijalni suverenitet i integritet Srbije.Egipat Srbije.Egipat je poznat po poštovanju međunarodnog prava i rezolucija UN. Na svim međunarodnim forumima i organizacijama nije glasao protivno interesima Srbije.Želim da podsetim građane Srbije da je Egipat bio uzdržan prilikom pokušaja da tzv. Kosovo uđe u Interpol i u UNESKO.Takođe UNESKO.Takođe želim da kažem da što se tiče odnosa arapske Republike Egipat prema tzv. Kosovu da je proislamski predsednik svrgnut, predsednik Mursi je pred kraj svoje vladavine priznao nezavisnost Kosova. Ta odluka nikada nije verifikovana u parlamentu Egipta, niti je Egipat do današnjeg dana bilo kojim formalno-pravnim aktom prema Prištini aktivirao ili operacionalizovao ovu odluku.Što se tiče parlamentarne saradnje između Srbije i Egipta, želim da kažem da je ona kontinuirana i dinamična. Poslanička grupa prijateljstva konstantno postoji u našem parlamentu. U ovom sazivu broji 52 člana, što pokazuje da narodni poslanici i narodne poslanice Narodne skupštine Republike Srbije žele intenzivnu parlamentarnu saradnju sa Arapskom Republikom Egipat.Intenzivnoj i konkretnoj i parlamentarnoj saradnji između dve države doprineo je i Memorandum o razumevanju koji je pre dve godine potpisan u Kairu prilikom posete tadašnje predsednice Narodne skupštine Republike Srbije Maje Gojković sa delegacijom Narodne skupštine Republike Srbije.Ekonomska saradnja između Srbije i Egipta je u usponu. Mogla bi da bude još i bolja. Ona funkcioniše na osnovu Zajedničkog mešovitog komiteta koji su formirale obe vlade. U okviru Zajedničkog mešovitog komiteta potpisano je mnogo sporazuma između Egipta i Srbije. Jedan od njih je i Sporazum o vojnoj saradnji o kojem danas raspravljamo i koji daje pravni osnov za unapređenje saradnje u oblasti odbrane između Srbije i Egipta.U ekonomskoj razmeni Srbije i Egipta dominiraju naši poljoprivredni proizvodi. Želim samo to da ilustrujem podatkom da je u periodu januar – decembar 2018. godine izvoz Srbije u Egipat iznosio 340 340 miliona evra. Od toga je 21 milion bio izvoz poljoprivrednih proizvoda Srbije u Egipat, a uvoz 32 miliona 509 je istaći da imamo i direktnu avio liniju između Beograda i Kaira, da je Srbija četvrta zemlja u svetu po turističkim posetama, da se intenziviraju saradnje između gradova Srbije i Egipta. Nedavno je u u poseti Novom Sadu bila i privredna delegacija Aleksandrije.Kao što ste vi, uvaženi ministre, rekli jutros, na početku današnje rasprave, Egipat prolazi kroz period ekonomske reforme, kroz jedan period obnove, izgradnje velike. To je jedna moćna, jaka zemlja u arapskom svetu, na afričkom kontinentu i zbog toga je ovaj Memorandum o razumevanju u oblasti odbrane jedan korak više u saradnji dve zemlje.Kada je u pitanju Sporazum između Srbije i Austrije o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa, on je zaista značajan sa aspekta klimatskih promena. Veoma je važno iskustvo u poplavama koje su zadesile i Austriju i Srbiju. Verujem da će Srbija regionalnim projektima u implementaciji Zelene agende, da će povećanjem budžetskih sredstava i mnogim projektima sa zemljama regiona i sveta u oblasti zaštite životne sredine unaprediti svoje ekološke standarde i aktivnosti u ovoj oblasti.Kada je u pitanju BiH važno važno je istaći da je Srbija kada su u pitanju svi sporazumi sa zemljama regiona opredeljena za mir, za dijalog, za unapređenje ekonomske saradnje. Ovo je prilika i da u svojoj raspravi pozovem BiH da razmisli o priključenju otvorenom Balkanu, inicijativi koju je pokrenula Srbija zajedno sa Severnom Makedonijom i Albanijom pre svega zbog protoka, otvorenog protoka i ljudi i kapitala.Zaista bih se složila kada je u pitanju ovaj sporazum sa mojim uvaženim kolegom Milimirom Vujadinovićem, ovlašćenim predstavnikom danas Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, kada je rekao da primer saradnje BiH treba da bude u stvari saradnja između Mađarske i Srbije.Članovi delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u jesenjem zasedanju Saveta Evrope imali su prilike da čuju izlaganje ministra inostranih poslova Mađarske, Petra Sjatra, koji je pred svim članicama Savet Evrope pohvalio Srbiju u oblasti poštovanja prava nacionalnih manjina i istakao da upravo Srbija treba da bude primer u Evropi za one zemlje koje bi trebale da unaprede poštovanje nacionalnih manjina. Zaista je to bilo zadovoljstvo čuti.Na kraju ovog svog izlaganja ne mogu a da ne čestitam predstavnicima Srpske liste na ubedljivoj pobedi, na izborima 17. oktobra na KiM i ovi izbori su pokazali da su Srbi jedinstveni kada im je najteže, da veruju u politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.U danu za glasanje podržaću predložene sporazume. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.Izvolite. **Marko Atlagić** Poštovana potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama su sporazumi između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH koji su veoma važni

BiH.Republika Srbija, kako znate, finansirala je izgradnju mosta, a BiH izgradnju zajedničkog prelaza.Sporazum o pograničnom saobraćaju omogućava građanima dve zemlje koji žive na teritoriji jedne države, a rade i školuju se na teritoriji druge države, da po olakšanom postupku i što je veoma važno bez posedovanja putne isprave prelaze državnu granicu i svakodnevno obavljaju svoje životne aktivnosti i tu smo naravno imali određenih problema. Sada je taj problem na zadovoljstvo građana jedne i druge države rešen.Poštovani narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, ovo posebno podvlačim, kada je u pitanju BiH veoma je važno naglasiti da Republika Srbija poštuje integritet i celovitost BiH baš kao i celovitost Republike Srpske u okviru BiH. Isto tako, poštovani građani, veoma je važno da Republika Srbija očekuje od BiH da poštuje teritorijalni integritet, odnosno celovitost Republike Srbije.Dame i gospodo, isto tako Republika Srbija očekuje od novog predstavnika međunarodne zajednice za BiH, gospodina Kristijana Šmita, nepristrastan izbalansiran pristup

da narodi BiH bi trebali sami da odlučuju o svojoj sudbini uz što manje pritisaka i nemešanja sa strane pojedinih zemalja i pojedinih nevladinih organizacija jer smo to imali u prošlosti. Na primer koalicija nevladinih organizacija Igmanska inicijativa i njeni članovi ne razmišljaju ovako kao što sam sada naglasio.Kopredsednik te inicijative Milan Antonijević, i prof. dr Ivo Visković, svakodnevno izmišljaju laži na račun predsednika Republike Aleksandra Vučića i države Srbije. Antonijević je kazao citiram,

i taj plan treba osujetiti, završen citat. Pitam prof. Viskovića i Milana Antonijevića, gde se to nalazi Kosovska Mitrovica, gde se to gospodo, pa, nije ona van Republike Srbije? Dakle, vidite o čemu se radi i šta ovi predstavnici govore.Kada je u pitanju Egipat, pošto su moje kolege i koleginice već govorile, kazaću jedan podatak vrlo interesantan, a to da prijateljski odnosi između Srbije i arapske Republike Egipat sežu u daleku prošlost. Nekako smo mi danas rekli pre 50 ili 100 godina, nego pre 800 godina. Naime, u drugoj polovini 12. veka, Sveti Sava, brat srpskog kralja Stefana Prvovenčanog, je tokom svog drugog putovanja po svetim mestima na istoku obišao, između ostalog, i Egipat. Pre nego što će otići na Sinajsku goru posetio je u Kairu egipatskog sultana El. Malika, el, Kamila, iz dinastije Ejubida, Ejubida, koji ga je primio i ugostio uz velike državničke počasti. Iz Kaira sultan je ispratio Svego Savu na Sinajsku goru darivajući ga poklonima, izuzetnim darovima reke Nil. Od tada, poštovane dame i gospodo pa do danas, prijateljski odnosi između dve zemlje se usavršavaju sve do današnjeg dana.Za očekivati je, kao što je gospodin ministar Vulin i naglasio da će Egipat smoći snage u budućnosti da povuče priznanje lažne države

i Vuka Jeremića, svakodnevno, ama baš svakodnevno iznose laži, zalažu se za nerad, za javašluk, i kako bi rekao Veljo Ilić kraduckanje.Evo, reći ću danas nekoliko razlika između njih i Aleksandra Vučića i nas. Prvo, imate s jedne strane nelegalno izgrađene šupe na Savamaloj, pune mulja, pune đubreta, leglo zmija i žaba, koje zastupa Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Zoran Lutovac. Na drugoj strani imate na tom mestu izgrađeni Beograd na vodi, ponos Beograda i Srbije, jedno od najlepših gradilišta u ovom delu Evrope, koje predvodi Aleksandar Vučić.Nadalje, s jedne strane, imate lopove, prevarante, lezijedoviće sa računima na Mauriciju i još 56 zemalja, koje predvodi Dragan Đilas i Vuk Jeremić, a na drugoj strani imate većinsku Srbiju, normalnih ljudi, koji žive od svog rada i koje predvodi Aleksandar Vučić.Idemo dalje, s jedne strane imate političare kao što su Dragan Đilas, Vuk Jeremić i ostali, koji vode računa samo o svojim ličnim interesima i kombinacijama, tajnim računima po mnogim destinacijama sveta od Hong Konga, do Švajcarske, a sa druge strane imate političare koje predvodi Aleksandar Vučić, koji rade u korist svih građana Republike Srbije.Nadalje, s jedne strane imali smo, imali smo, zapravo, sve devastirane i dotrajale ceste i puteve, neizgrađene mostove, i auto-puteve, železničke pruge koje predvodi Dragan Đilas, Vuk Jeremić, a sa imamo izgrađene auto-puteve, ceste, mostove, železničke pruge širom Srbije koje simbolizuje Aleksandar Vučić sa grupom svojih političara.Na dalje, s jedne strane imamo političare koje predvodi Dragan Đilas i Vuk Jeremić za čije vreme nismo imali izgrađene bolnice, nismo imali izgrađene ni domove zdravlja, nismo imali ni izgrađene kliničke centre, sa najgorim zdravstvom u Evropi. S druge strane imamo političare koje predvodi Aleksandar Vučić sa izgrađenim domovima zdravlja, sa izgrađenim bolnicama, sa izgrađenim kliničkim centrima i za izgrađenim kovid bolnicama. Očevici su građani Republike Srbije.Dalje, sa jedne strane imamo političare koje predvodi Dragan Đilas, zvani Điki mafija, Vuk Jeremić, za vreme kojih nismo imali izgrađene ni obnovljene zgrade osnovnih škola, zgrade srednjih škola, niti zgrade fakulteta. Školstvo nam je bilo na najnižoj ravni u istoriji školstva. Školstvo za vreme njih nije imalo dualno obrazovanje, niti informacione tehnologije. Oni su se tome, kako znate, u ovom visokom domu suprotstavili.Sa imate političare koje predvodi Aleksandar Vučić za čije vreme su izgrađene i renovirane mnogobrojne osnovne škole, srednje škole, fakulteti i fiskulturne dvorane. Po mojoj računici preko 200, za za vreme čije je u školstvo uvedeno dualno obrazovanje i vrlo dobro funkcioniše i informacione tehnologije. Očevici su roditelji naših đaka, naših studenata i građani Republike Srbije.Dalje, sa jedne strane imate političare koji su uništili Vojsku Srbije, pretopili oružje. Otpustili najsposobnije generale iz Vojske Srbije, 28 generala i najbolje oficire penzionisali. Sveli su vojsku na vatrogasnu jedinicu koju je predvodio Boris Tadić, Vuk Jeremić i Dragan Đilas. Sa druge strane, imate Aleksandra Vučića za čijeg vremena je Vojska Srbije osavremenjena, modernizovana, opremljena i dovedena na zavidan nivo, spremna da odgovori svim bezbednosnim izazovima. izazovima. Očevici su građani Republike Srbije.Dalje, sa jedne strane imate političare Borisa Tadića, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića za čije vreme je uništena privreda divljačkom, pljačkaškom privatizacijom

imate političare koje predvodi predsednik Aleksandar Vučić za čijeg vremena su izgrađene stotine fabrika širom Republike Srbije, veliku zaposlenost, imamo industrijalizaciju, odnosno modernizaciju Republike Srbije.Dalje, sa jedne strane imamo političare Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića za čije je vlasti nezaposlenost bila 26%, a sa druge strane imate političare koje predvodi Aleksandar Vučić, gde je nezaposlenost smanjena sa 26% na 9% sa tendencijom daljeg sniženja nezaposlenosti.Sa

imate političare koje predvodi Aleksandar Vučić koji nikada neće potpisati, niti priznati tzv. lažnu državu Kosovo.Sa jedne strane imate političare koji su se odrekli Železare Smederevo, hteli su je zatvoriti. Zoran Živković je gostujući na jednoj televiziji pod kontrolom Dragana Đilasa rekao –zatvorimo Železaru Smederevo, pošaljimo radnike kući. Sa druge strane, imamo političare koje predvodi Aleksandar Vučić koji su izvršili revitalizaciju Železare Smederevo, sa dobrim poslovanjem i bez gubitaka. Očevici su građani Republike Srbije.Da

koje predvodi Aleksandar Vučić, koji su revitalizovali RTB Bor i doveli ga na zavidan nivo. Mogao bih da govorim čitavo veče, ali nemam nameru da vas više zamaram podacima.Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici, nastavljaju se napadi svakodnevno, iz časa u čas, na Aleksandra Vučića, njegovu porodicu, njegove roditelje.

ona odvratna, je l' ovo čuješ, a, budaletino jedna?“, završen citat.Da li možete verovati da to izgovara saradnik Dragana Đilasa i Vuka Jeremića? Ono što je jako važno, nije to osudila niti jedna nevladina organizacija, nije to osudilo niti jedno novinsko udruženje, a nisu osudile ni političke stranke. Neki su čak stali na njegovu stranu. Gle čuda, poštovani građani, podržala ga je prof. dr Vodinelić Rakić, ona koja sinoć dva sata na jednoj televiziji pod kontrolom Dragana Đilasa psuje predsednika Republike, državu Srbiju i građane Republike Srbije. Zamislite šta je rekla, citiram: „Vidojković psuje koloritno“, završen citat. Poštovani građani, to znači – slikovito. Citiram dalje: „Psuje gustiozno“, završen citat. To je nemačka reč, a ne latinska, kao što govore novinari, znači – prijatno psuje.Da li možete verovati, poštovani građani Republike Srbije, da ove psovke podržava nekada profesorica pravnog fakulteta?

da je najbolje da pročitate bar jednu pedagogiju i poglavlje – lik profesora i nastavnika. Uzmite pedagogiju od prof. dr Radivoja Kulića, prof. dr Kačapora Saita ili prof. Trnavca, bilo koju, i čak uzmite onu posleratnu, posle Drugog svetskog rata, Patakijevu itd, pa ćete videti hoćete li vi imati bar malo snage, kada to pročitate, da se bar malo zastidite. Podršku Vidojkoviću dao je i Zoran Lutovac, jedan od predsednika neke neke od onih, Demokratske stranke, inače narod ga zove – zalutovac, zato što je zalutao u politiku, videli ste, narod je video sve.Profesorka Vodinelić Rakić stalno iznosi neistine na račun Aleksandra Vučića. Tako je žestoko uvredila predsednika Aleksandra Vučića i našeg uvaženog poslanika Vladimira Đukanovića rekavši, citiram: „Aleksandar Vučić ima pripravničke vežbe kod Vladimira Đukanovića“, završen citat. Time, profesorko, ponizili ste ne predsednika Aleksandra Vučića i Vladimira Đukanovića, nego ste na najgori mogući način ponizili sebe i svoju profesorsku karijeru, ako je uopšte imate kada ovo izgovarate.Đilasova bratija napada Vladimira Đukanovića, ja o tome neću govoriti. Dozvolite samo da spomenem 30. mart 2019. godine, kada je na Banjičkom platou, pred očima njegove troje maloletne dece i suprugom, bio napadnut najgnusnijim uvredama i i niko nije reagovao, niti političke stranke, niti nevladine organizacije, niti bilo ko.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, dok Dragan Đilas, Vuk Jeremić svakodnevno napadaju gnusnim lažima predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, napadaju građane Republike Srbije i državu Srbiju, dotle Aleksandar Vučić provodi politiku mira, politiku bezbednosti, politiku zdravlja svih naših građana, ne samo u Republici Srbiji, nego i u okruženju, politiku ekonomskog napretka naše zemlje, politiku traženja kompromisnog, trajnog i održivog rešenja za našu južnu srpsku pokrajinu, a to sve u ime naših građana i budućnosti naše dece na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Živeli!

pred nama su danas tri vrlo važna sporazuma potpisana između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, a kojima je regulisano kretanje pograničnog saobraćaja, graničnih prelaza i zajedničkih lokacija na graničnim prelazima. Pored novog graničnog prelaza, planiramo uvođenje propusnica za građane koji žive u pograničnoj zoni, kako za one koji žive u Republici Srbiji, tako i za one koji žive u Bosni i Hercegovini.Ovi sporazumi su samo, sveobuhvatno gledano, jedan u nizu koraka ka lakšem kretanju ljudi, robe, kapitala i usluga koji će umnogome pojednostaviti život naših građana. Upravo je to naš cilj, da omogućimo građanima Srbije, ali i našim susedima i susedima u okruženju jedan zdrav temelj za jačanje naših država, za jačanje naše saradnje i za jačanje sveobuhvatnih bilateralnih odnosa.Ukoliko odnosa.Ukoliko želite zaista iskrene i prave odnose i saradnju, onda se trudite da izbegavate one ustaljene fraze i onu već poznatu retoriku koju bosanski političari koriste već godinama unazad, a koje sam videla da i pojedine kolege koje danas nisu u sali takođe koriste.U svom izlaganju takođe bih mogla da se osvrnem i na sve one negativne stvari koje donekle narušavaju odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine, pa bih isto tako mogla da se osvrnem i na napad na predsednika Republike koji se dogodio u Potočarima 2015. godine, pa bih mogla da se osvrnem i na urušavanje pravoslavnog groblja u okolini Tuzle, a mogla bih da podsetim građane, a verujem da građani to znaju, bar oni koji su putovali po Federaciji Bosne i Hercegovine, da je svaki natpis i svaki putokaz na kom je ispisan ćirilični naziv praktično precrtan.Nije problem događaje oprostiti, groblja urediti i ove putokaze očistiti. Problem je što se ta ustaljena već retorika ponavlja dugi niz godina i što od takve retorike apsolutno nikakvu korist nemaju građani niti Srbije, niti Bosne i Hercegovine i svih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Ali baš takva retorika dovodi do ovakvih događaja koji zaista oni koji ih čine trebalo bi da se i te kako postide.Da je Srbija iskrena i ozbiljna u nameri da radi na jačanju naših bilateralnih odnosa, da jača i ekonomski i politički naš region, pokazuje već pomenuta poseta predsednika Republike, tada kao premijera, Potočarima 2015. godine pokazuju brojni zajednički infrastrukturni projekti, pokazuju i donacije vakcina, pokazuju donacije respiratora, medicinske opreme i to u momentima kada je Bosni i Hercegovini to bilo izuzetno potrebno i mogu da kažem i najpotrebnije u tim momentima.Preko dve milijarde evra Srbija je do sada uložila u razvoj lokalne infrastrukture, u razvoj škola, puteva, vrtića. Meni samo nije jasno kako pojedini bosanski političari ne stave prst na čelo i ne porazmisle koliko bi veća ulaganja bila u Bosnu i Hercegovinu da su prihvatili pruženu ruku Srbije i da su se priključili inicijativi „Otvoreni Balkan“, koliko bi benefita to donelo građanima i Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srbije.Iskreno Srbije.Iskreno se nadam i duboko verujem da će svi oni koji vode politiku u Federaciji Bosne i Hercegovine shvatiti značaj zajedničkog nastupa i još jače bilateralne saradnje, jer smo jedni drugima najiskreniji, najbliži partneri i jedni drugima moramo biti tu kada je najpotrebnije i jedni sa drugima moramo se potruditi da delimo i najveću muku, ali i da delimo one najveće uspehe od kojih nam oni najveći uspesi zapravo tek predstoje.U nadi da ćemo dodatno ojačati bilateralnu saradnju u budućnosti ja ću svakako podržati i ove predloge sporazuma, ali i sve predloge koji imaju za cilj bolji život naših građana. Hvala.

Sporazuma između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, a posebno u ovom datom momentu, možda i nešto najvažnije što se u odnosu dve države desilo u proteklo vreme.Da ovo nisu krupne reči govori i sam sadržaj, da kažem, ovih sporazuma, odnosno zakona kako smo ih mi normativno nazvali, pre svega iz tog razloga šta oni, koja pitanja oni uređuju, a primarno koja životna pitanja oni uređuju. Svi mi koji tokom svog celog života putujemo na relaciji Srbija – Bosna i Hercegovina ili tačnije da kažem Republika Srpska i Srbija, svi oni koji nešto u regionu, a primarno u odnosu između robno novčane i svake druge robne razmene između dve zemlje rade, a primarno je ovo da kažem, oni šoferi što danima čekaju na graničnim prelazima koje mi, onako usput i brzo prođemo na graničnim prelazima, kao i svi meštani u pograničnim mestima koje smo pobrojali ovde, koji žive jedan zajednički život uz neku stvarnu, kako je neko želi nazvati ili veštačku granicu na Drini ili na nekim drugim rekama, ovim sporazumom mogu biti obradovani iz prostog razloga zato što će to podrazumevati da će njihovo poslovanje, njihov život i sve ostalo biti olakšano. Iz tog razloga je ovaj sporazum, odnosno ova dva sporazuma i te kako važni.Meni lično su važni iz tog razloga, zato što ćemo mi danas i da usvojimo ove sporazume i praktično i pre nego što je zaživeo saobraćaj na mostu koji je izgradila Srbija u Ljuboviji, uložila silni novac u to i graničnom prelazu koji je oficijalno trebala da napravi i završi Bosna i Hercegovina, konačno da će profunkcionisati. Takođe i da kažem i da izrazim nezadovoljstvo što zbog određenih situacija koje su se iskomplikovale i u lokalnim samoupravama, pre svega u Bratuncu, taj most i taj sada prvi, zajednički granični prelaz integrisani, nije još uvek zaživeo.Molim zaživeo.Molim i ministra Vulina, i predsednicu Vlade, i predsednika Srbije, i sve one koji imaju autoritet da što pre razgovaraju sa ljudima u lokalnoj samoupravi opštine Bratunac, zbog nerešenih imovinskih odnosa, izgradnje nekog tamo, koliko sam čuo benzinske pumpe i nekog motela koje je ušao u prostor graničnog prelaza. I to sada već duže vreme komplikuje tu vrstu priče koja podrazumeva da ovaj po prvi put, da kažem zajednički integrisani granični prelaz već zaživi, odnosno on je veće mogao zaživeti, ako bi to gledali sa pozicije Srbije, ako bi gledali jednostrano. Naravno, mi znamo da život nije jednostran, da odnos između ne samo dve države, već dve lokalne samouprave nije jednostavan, a u ovoj vrsti priče u svakom slučaju Srbija je ne samo uradila sve, već svi i sa jedne i druge strane reke Drine čekaju da ovaj proces se ubrza i da da odgovore koji su neophodni u ovom pravcu.Nadam se da bilo čiji privatni interes za izgradnju neke pumpe koja je neophodna ili motela gde će neko da prenoći od šofera nije važniji od ove poruke koja je i te kako važna koju mi danas, i zato smatram da je ovaj akt i te kako važan, prvi put i normiramo. Mi prvi put normiramo zajednički granični prelaz između Srbije i Bosne i Hercegovine. Prvi put, mi to do sada nismo imali nikada.Umesto nikada.Umesto danas da pričamo sa Bosnom i Hercegovinom da je tamo bilo razoreno, pre svega kod sarajevskih političara, o inicijativi predsednika Vučića koja je sada regionalna inicijativa, inicijativa „Otvorenog Balkana“, u kojem je jedna od glavnih primera upravo integrisani granični prelazi, kao onaj koji je uspešan između Republike Srbije i Severne Makedonije, tako da i ovaj živi i pokazuje upravo taj rezultat koji je neophodan da bi upravo ovakve inicijative pokazala vidljivost svakome ko posluje na prostorima zapadnog Balkana, koliko je to važno i koliko je to bitno.Prema tome, nema niko pravo na lokalnom nivou ili na nekom republičkom nivou ili državnom da osporava ovakve inicijative. Još jednom kažem, Srbija je ta koja je pokrenula sve ove stvari. Građani Srbije su isfinansirali, da kažem, a njeno rukovodstvo predložilo upravo da ovaj most se izgradi, a Bosna i Hercegovina je imala zadatak da izgradi granični prelaz. Ne bih se puno zadržavao na toj vrsti priče, ali moram da kažem u ovom kontekstu svega onoga što se dešava ovih dana u Bosni

i Hercegovini, usvaja dva sporazuma i dva zakona u kojem uređuje kvalitetnije, svrsishodnije i životno važne odluke, zakone i sporazume donosi za dobrobit svih građana koji žive i u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji.To je poruka Srbije i to je poruka predsednika Aleksandra Vučića danas koga je slušao dobro, bila je u Aleksincu, na pitanja vezana za dešavanja u Bosni i Hercegovini. Rekao je da Srbija ostaje dosledna svemu onome što je i pri potpisu, verifikaciji Dejtonskog sporazuma obavezala sebe da bude garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali u budućnosti da uputi poruku da je saglasna sa svim onim što sva tri naroda, kao i ostali koji se ne izjašnjavaju tako, ali s obzirom da imamo tri klasativna naroda koja mogu da odlučuju po Ustavu i Bosni i Hercegovini i svim drugim normativnim aktima, da njihov dogovor je ono što će podržati Republika Srbija. Pre svega poštujući činjenicu da je Republika Srpska nešto što je primarno vezano za Republiku Srbiju i da sve odluke koje idu u tom pravcu mogu samo da idu da idu u pravcu nacionalnog konsenzusa, a ne bilo kakve druge odluke koja podrazumeva, da je bilo ko pre te, iz Republike Srbije.Predsednik Aleksandar Vučić, ko ga je dobro slušao, je u Raškoj zajedno sa ministrom Vulinom kada su razgovarali sa našim Srbima sa KiM rekao jednu izuzetno važnu informaciju koja sigurno nije špekulacija, jer poznavajući dobro predsednika znam da on jako teško izgovara tako teške informacije uopšte, ali kada je 100% siguran u njih on ih kaže, a on je rekao da je sada sledeća priča koja će se dešavati u BiH da će se tražiti ukidanje entiteta Republike Srpske.To će sigurno značiti dodatan pritisak na Republiku Srbiju i sada kada pogledate sa jedne strane, Srbija zajedno sa svojim rukovodstvom predlaže inicijative otvorenog Balkana, predlaže u parlamentu Republike Srbije ovakve sporazume koje potpisuje zajedno sa Savetom ministara BiH, a s druge strane u kontinuitetu dolaze optužbe koje upravo su adresirane, ako ne danas, onda već sutra na rukovodstvo Srbije koje će podrazumevati to da se upravo mi mešamo u unutrašnje odnose u BiH.Srbija se ne meša, ali ima obavezu prema srpskom narodu, ima obavezu prema Republici Srpskoj, ima obavezu prema Dejtonskom mirovnom sporazumu da čuva ustavno uređenje a i samim tim i entitet Republiku Srpsku i sve njene nadležnosti koje su u Dejtonskom mirovnom sporazumu definisane.Iz tog razloga mislim da je upravo Dejtonski mirovni sporazum i poziciju koju je zauzelo naše rukovodstvo najvažniji argument za opstanak, razvoj Republike Srpske i opstanak našeg naroda u Republici Srpskoj i kompletnoj BiH.U tom smislu reči, smatram da je i te kako važno još jednom da kažem, da u ovom momentu podržimo ove sporazume, da sve više i više imamo ovih integrisanih zajedničkih graničnih prelaza, da bi što lakše prolazila roba, da bi firme, poslodavci, radnici na potezu, ne samo BiH i Srbije, već šire, širom Zapadnog Balkana što brže, što efikasnije mogle da posluju, da nemamo barijere a da gospoda iz Sarajeva koja se češe po glavi i gledaju samo kako da jednu konfliktnu situaciju da produže sve više i više, da u narednom vremenskom periodu shvate da je poruka koja dolazi iz Beograda poruka koja je dobra za sve, i Hercegovini, za sve narode koji žive u Republici Srbiji i da put napretka, put mira, put stabilnosti, put ekonomske saradnje, put izgradnje novih mostova, put izgradnje novih integrisanih graničnih prelaza je politika Republike Srbije. Hvala, gospodine Šukalo.Reč ima Milanka Jevtović Vukojičić. Zahvaljujem.Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, ja ću svoj govor započeti sledećom rečenicom: „Temelje moderne diplomatije u 21. veku uspostavio je i utvrdio državnik Republike Srbije Aleksandar Vučić.Temelji moderne diplomatije odnose se na to da je iznad i pre svega, interes Republike Srbije, ali interes Republike Srbije da stvara prijateljske odnose sa svim zemljama sveta koje su naravno prijateljski orijentisane i prema našoj državi. To se odnosi na uspostavljanje prijateljskih odnosa pre svega u regionalnom smislu, je vizionar takođe predsednik Republike, Aleksandar Vučić, predstavljajući tzv. Sporazum otvorenog Balkana o povezivanju svih zemalja koje se nalaze na Balkanu i to u cilju bržeg razvoja i ekonomskog napretka kako Republike Srbije, tako i svih drugih zemalja, jer samo zajedno Srbija je ojačala, Srbija je na ekonomskom planu znatno napredovala, Srbija može da se meri sa mnogim zemljama Evropske unije po ekonomskom napretku i razvoju, ali naš cilj je da se i druge zemlje pre svega u regionu razvijaju.U tom smislu vizija Aleksandra Vučića za planom otvoreni Balkan i povezivanje svih zemalja je od nemerljivog značaja i to će sigurno u narednom istorijskom periodu biti zabeleženo kao ogroman vizionarski iskorak Aleksandra Vučića.Da Srbija želi da gradi prijateljske odnose kako sa zemljama u regionu potvrđuju tri sporazuma koji se odnose na prekograničnu saradnju sa Republikom BiH, ali takođe i Sporazum o potvrđivanju saradnje između Republike Srbije i Austrije o pomoći u vanrednim situacijama, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o vojnoj saradnji između Republike Srbije i Države Egipat.Kolika Egipat.Kolika je uloga i koliko je osnažio ugled Republike Srbije u svetu, zahvaljujući modernoj diplomatiji, zahvaljujući odgovornosti i datoj reči, pre svega Aleksandra Vučića, govori i nedavno održan Samit više od 120 zemalja širom sveta, Samit nesvrstanih, koji je održan u Beogradu.Takođe, moram da istaknem da je nakon tog Samita, Srbija pokazala da sem diplomatije i dobrih međunarodnih odnosa, sa svim zemljama sveta, jača u svakom svom segmentu, i posebno jača na vojnom planu, ne da bi pretila nikome, nego da bi Srbija bila vojno osnažena i da bi njeni pripadnici imali moderno oruđe i oružje, da bi živeli u miru, i da svaki neprijatelj zna da Srbija više nije ponižena, uništena i urušavana zemlja.Navešću da na Sajmu naoružanja „Partner 2021.“, da su predstavljena najsavremenija vozila „Miloš“, „Lazar“, a da je predstavljeno i novo oklopno vozilo, koje je ime dobilo po pokojnom diplomati i nazvano je oklopno vozilo „Lazanski“.Time Srbija naravno ne pokazuje svoju vojnu snagu, ali ono što je politika Aleksandra Vučića, to je politika mira, stabilnosti i politika dobrosusedskih odnosa, ali i politika Srbije, pre svega, njenog napretka, razvoja i to u svim segmentima.Kada je u pitanju prekogranični saobraćaj, ja dolazim iz opštine Priboj, i koja se nalazi na tromeđi Srbije, BiH, i republike Crne Gore, i moram da istaknem da ovaj Sporazum o prekograničnom saobraćaju pokazuju ustvari da prvi put država, kroz ove sporazume pokazuje svoju spremnost da u fokus i u centar pažnje, stavi svakodnevno funkcionisanje običnog građanina republike Srbije, koji živi u pograničnom

znači mnogo za njihov svakodnevni život, znači da radnici mogu slobodno da prolaze i u pograničnom području iz jednog pograničnog područja, u drugi, znači da đaci mogu bez ikakvih poteškoća da odlaze na školovanje u grad, onaj koji im odgovara, da pacijenti mogu da se leče takođe u susednim državama.Moram da istaknem da predsednik Aleksandar Vučić, je sem doniranja BiH, velike količine medicinskog materijala i naravno doniranja vakcina, omogućio 2. juna svim građanima Republike BiH, potpuno jednako pod istim uslovima, mogu da se vakcinišu kojom god žele vakcinom u Republici Srbiji, i to sam očevidac toga, da su građani iz BiH, koristili naravno potpuno opravdano i potpuno u skladu sa preporukom Vlade, vakcinišući se, u u Domu zdravlja u Priboju.Time smo pružili ruku prijateljstva i pokazali da Srbija i te kako u složenoj pandemijskoj situaciji, pokazuje solidarnost i empatiju i prema susednim državama, u ovom slučaju konkretno BiH, ali to smo pokazali i prema Severnoj Makedoniji, i prema Crnoj Gori, i prema Italiji, šaljući veliku količinu medicinske opreme avionima u onom prvom talasu kada je Italija bila zbilja zahvaćena enormnim porastom broja zaraženih od Kovida.Ono što želim da istaknem to je da Aleksandar Vučić i politika SNS ima apsolutno interes Srbije i njenih građana iznad i pre svega. Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, živi i radi za Srbiju. Za razliku od njega, neki političari iz bivših, sada samostalnih država nekadašnje SFRJ duboko su zaglavljeni u prošlosti i time svakako ne doprinose boljitak pre svega svom narodu.Ono što takođe želim da istaknem je da Republika Srbija pruža značajnu pomoć kako gradovima u Republici Srpskoj, tako i gradovima u Federaciji BiH. Kao jedan od takvih gradova navešću grad Drvar, gde je otvorena fabrika "Jumko", gde je poslata ogromna količina medicinske opreme i gde su donirana i finansijska sredstva za njihov budžet, ali takođe data su i finansijska sredstva za obnovu hitne pomoći i doma zdravlja.Srbiji je stalo da ona bude ekonomski jaka, ona to jeste, ali Srbiji je stalo da i druge zemlje u regionu napreduju.Na

pravo na kretanje, pravo na svoj dom. Evropa i čitav svet moraju da otvore oči i da stanu na put tom huliganstvu.Želim

pokazujući da čvrsto veruje politici Aleksandra Vučića.Moram da istaknem i da su u Mionici i Negotinu, gde su takođe sprovedeni izbori, građani Republike Srbije pokazali da veruju u rad i rezultate, da veruju u istinu koju realizuje i sprovodi Aleksandar Vučić. I zato politika Aleksandra Vučića nema alternativu. Srbija je uvek bila i biće pod njegovim rukovodstvom na prvom mestu. Zahvaljujem. Hvala gospođo Jevtović Vukojičić.Poslednji na listi prijavljenih za reč Dejan Kesar. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni ministre sa saradnicima, poštovani građani Srbije, kao što su moje kolege u toku današnjeg dana govorile, pred nama su predlozi zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH koji se odnose na granične prelaze, zajedničke lokacije na graničnim prelazima i Predlog sporazuma koji se odnosi na pogranične lokacije.Svakako je da će se ovim sporazumima postojeće granične procedure ubrzati, pojednostaviti, ali takođe ostvarićemo i sve neophodne aktivnosti u cilju suzbijanja ilegalnih migracija. Na ovaj način doprinećemo bržem protoku roba i ljudi, a naročito kada govorimo o pograničnim delovima u kojima je taj promet roba i ljudi najčešći.Srbija je zemlja koja je do 2012. godine preduzimala sve neophodne aktivnosti kako bi unapredila saradnju sa svojim susedima, u cilju jačanja ekonomske saradnje i jačanja razvoja ne samo Srbije i zemalja u susedstvu, već celokupnog regiona.Najbolji regiona.Najbolji primer želje da želimo danas sa svima da ekonomski sarađujemo jeste inicijativa "Otvoreni Balkan" koja je ugledala svetlost dana zahvaljujući angažmanu predsednika Aleksandra Vučića. Na taj način smo pokazali da smo uvek otvoreni za svaku ideju koja će nam doneti ekonomski napredak, infrastrukturno povezivanje i razmenu ideju.Isto tako, očigledno da određene države i njihovi lideri, koji nisu želeli da prihvate učešće u inicijativi "Otvoreni Balkan" su ostali zatvoreni u 90-im godinama, i ne da su samo ostali zatvoreni u 90-im godinama kada govorimo o ekonomskom napredovanju njihovih zemalja, koje su u dijametralno suprotnom položaju u odnosu na današnju Srbiju koja je u odnosu na 2012. godinu mnogo ekonomski jača, već i u pogledu određenih političkih poruka koje bih ja nazvao isključivo napadima na Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. Ti najžešći napadi danas dolaze iz Crne Gore, iz Hrvatske i sa Kosova.Svedoci Kosova.Svedoci smo svega onoga što se dešavalo prethodne dve nedelje na prostoru naše južne srpske pokrajine Kosova i Metohije i svih onih napada koji su dolazi i od Aljbina Kurtija i od predstavnika njegove stranke "Samoopredeljenje" i svih onih koji danas sede u privremenim prištinskim institucijama. I danas separatistima na KiM Aleksandar Vučić je glavna meta, zato što je uspeo da postigne da se Aljbin Kurti povijenog repa povuče i sa Jarinja i sa Brnjaka i na taj način smo ostvarili još jednu diplomatsku pobedu.Ne govorimo to samo mi ovde u Beogradu i ne govore to samo poslanici SNS, već to govori i opozicija Aljbinu Kurtiju u Prištini, koja kaže da je prihvatanjem tehničkog sporazuma u Briselu od 30. septembra Aljbin Kurti opet izgubio u odnosu na Srbiju i Aleksandra Vučića i da su se ti isti koji danas sede u Prištini vratili na sporazum iz 2016. godine a da je Petar Petković, koji je bio glavni pregovarač, uspeo zajedno i sa Aleksandrom Vučićem i Srbijom da ojača kapacitete Rezolucije 1244 kojom smo mi uspeli da zaštitimo interese srpskog naroda na KiM.I, o tome kolika je podrška Aleksandru Vučiću kada kažu da je nema, ona iznosi 91,3% u svim srpskim opštinama, a očigledno je da bi tim istima koji sede u Prištini više odgovaralo da na mestu Srpske liste sedi Rada Trajković i ostali koji bi im bili ravnopravni partneri samo da i dalje trpaju milione u svoje džepove, a da ih za Srbe i srpsku bezbednost u tom trenutku nije briga, ali nije samo da takvi disonantni tonovi dolaze iz Prištine, nego ti tonovi dolaze iz Zagreba od strane njihovog predsednika Milanovića. On kada gleda Aleksandra Vučića vidi sve one osobine koje nikada neće moći da ima, a to je patriotizam, marljivost i borbenost za svoj

iz Zagreba da oni Srbiju napadaju zato što je Srbija danas faktor bezbednosti na Balkanu i zato što ekonomski jača iz godine u godinu i najbolji primer toga da to rade iz Podgorice jeste sastanak Milanovića i Đukanovića nakon ustoličenja mitropolita Joanikija i umesto da vode sastanke kako da unaprede svoje ekonomije koje su danas mnogo iza Srbije, oni se bave Aleksandrom Vučićem zato što ne mogu svom narodu da predstave ekonomske rezultate i to je najbolji pokazatelj da Srbija danas radi dobro i to je najbolji pokazatelj da SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem gaji politiku gde je patriotizam jedan od osnovnih elemenata te politike.Kada vidite Milanovića da je nakon završetka Samita lidera zapadnog Balkana dao izjavu u kojoj kaže da Hrvatska u bilo kom trenutku može da zaustavi evrointegracije Srbije, znajte da njima Srbija nije krivac zato što ne otvara klastere, jer danas imamo Izveštaj Evropske komisije koja najavljuje otvaranje dva klastera, već im je zvanični Beograd i Aleksandar Vučić neprijatelj isključivo zato što ekonomski napredujemo i sustići ćemo ih verovatno i do kraja godine.Ono što je trn u oku današnjem Zagrebu jeste i diplomatska pobeda koju je Aleksandar Vučić odneo 2015. godine, kada smo imali carinsku krizu i kada je zahvaljujući intervenciji tadašnje kancelarke Angele Merkel Hrvatska se po prvi put od devedesetih godina povukla i priznala da je Srbija odnela diplomatsku pobedu.Da ne bih oduzimao vreme, želeo bih da kažem da je politika Aleksandra Vučića od 2012. godine pokazala da Srbija više nije slaba, da više nije siromašna i da nije tema koja služi za potkusurivanje drugima u regionu.Region je danas zaista isti, ali Srbija više nije ista. Promenila je svoje poglede u odnosu na zaštitu srpskog naroda i identiteta i ne želimo da budemo više tema onih koji nam negativne teme nabacuju i koji nas stalno nazivaju dežurnim krivcima u ovom delu Evrope.Poštujemo sve narode, ali isto tako očekujemo da sve te države i svi ti narodi poštuju Srbiju i srpski narod. Dosta je srpski narod patio i izvinjavao se za sve one stvari za koje nije kriv, a zahvaljujući predstavnicima bivšeg režima koji su išli u region i izvinjavali se za sve one stvari koje srpski narod nije učinio.Danas smo nezavisna zemlja, danas smo ekonomski jaka i infrastrukturno moderna, u kojoj odluke donese građani, a ne donose stranci, ne donose ambasadori i ne donose tajkuni iz bivšeg režima.Da bismo nastavili ovim kursom, veoma je bitno da svi zajedno izađemo na izbore u aprilu sledeće godine i damo podršku politici Aleksandra Vučića, koja nam je danas omogućila da budemo poštovani i cenjeni u Evropi i svetu. Hvala. Hvala, gospodine Kesar.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih, da li reč želi neko od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa?Reč ima Milimir Vujadinović.Preostalo vreme je četiri minuta. Izvolite. Hvala, predsedavajući.Malo vremena je ostalo, ali trudiću se na kraju da u tih četiri minuta sažmem celokupnu današnju raspravu.Poštovane kolege, poštovani ministre, uvaženi građani Srbije, neko je ranije rekao da ne postoje dobra i loša vremena, postoje dobri i loši ljudi koji ta vremena čine dobrim ili lošim. Postoje njihovi postupci koji to vreme čine takvim kakvim ga čine.Ceo dan danas slušajući raspravu mogli smo zaključiti da smo neki od nas svakako podržavali u punom kapacitetu ove predloge koji su se našli pred nama, da su opet neki nalazili im mane, a oni treći su pokušavali da daju neki bolji predlog i poboljšaju predlog i predlože neke bolje poslove i bolje postupke, kada je u pitanju posao Vlade u odnosu prema Republici Srpskoj i BiH.Bilo je različitih BiH.Bilo je različitih predloga i bilo je velikih razlika između onih koji su danas govorili, ali jedna stvar je konstantna i jedna stvar je bila jedinstvena za celokupnu današnju raspravu. Svi učesnici, a tu pre svega govorim o poslanicima SNS, a zašto da ne i o našim koalicionim partnerima, su tražili način da predlože nešto što će doprineti boljitku kada je u pitanju odnos prema Republici Srpskoj i kada je u pitanju odnos prema BiH. To je bilo ono što je bilo jedinstveno za celokupnu raspravu, koliko god mi danas međusobno imali razlike u pogledu na ove predloge. To je ono što je posao Narodne skupštine.Uvaženi ministre, ono što je posao Vlade Republike Srbije, vi radite na isti način. Vlada u celom kapacitetu pokušava, koristeći benefite napretka Republike Srbije, da prenese sve to na naš narod u Republici Srpskoj, ako hoćete i na ostale zemlje u regionu, ulažući u infrastrukturu, gde je dosad uloženo 88 miliona, sami ste rekli, pomažući policiju u Republici Srpskoj, pomažući zdravstvo, obrazovanje, kulturu, itd, ali i pomažući u svim političkim odlukama gde je to moguće.Da bismo napravili poređenje, sećate li se, uvaženi poslanici i poslanice, sećate li se, uvaženi ministre i članovi Vlade, sećate li se uvaženi građani Srbije i Republike Srpske nekih prethodnih vremena? Sećate li se šta je bio posao Vlade Republike Srbije u odnosu prema Republici Srpskoj? Ne možete se setiti. Možete se setiti samo onog detalja koji se ticao posla bezbednosnih službi, a odnosio se na progon ljudi iz Republike Srpske i BiH, pogotovo onog dela koji su svoje najbolje godine života davali za odbranu i ove i one zemlje. Odnosio se na njihov progon, hapšenje i slanje u kazamate širom sveta. To je bio celokupan posao koji je radila država Srbija u odnosu prema Republici Srpskoj i BiH. Uporedite vremena. U stvari, uporedite ljude.Ministre, građani, poštovani poslanici, u ovom pogledu živimo dobra vremena. Živimo dobra vremena, jer ta vremena čine dobri ljudi spremni da rade za narod i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Vode ga ljudi koje danas predvodi SNS, a na njenom čelu predsednik i SNS i države Srbije Aleksandar Vučić.U to ime, ministre, hvala vam na svim tim poslovima, hvala vam što sledite tu politiku. U ovom parlamentu i SNS ćete imati verne saveznike. Živela Srbija! Živela Republika Srpska!

potpredsednici, poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, drugarice i drugovi, poštovani građani Republike Srbije, poštovani građani Republike Srpske i BiH, koji ste, siguran sam, pratili dobrim delom i ovo zasedanje, jer se radilo i o vama, ne samo o građanima i državljanima Republike Srbije. Meni je zaista veliko zadovoljstvo što na osnovu svega što sam danas čuo znam da će ovi predloženi zakoni dobiti podršku, da će biti izglasani i da će menjati život naših građana na bolje.Danas ste uradili jednu važnu, jednu dobru stvar. Zahvaljujem vam se na strpljenju. Zahvaljujem se na ozbiljnosti sa kojom ste pristupili i ovoj raspravi, ozbiljnosti sa kojom ste pristupili, sa kojom ćete pristupiti i ovom glasanju.Ja sam u međuvremenu razgovarao sa mojim kolegom iz Saveta ministara BiH, ministrom komunikacija i prometa, gospodinom Vojinom Mitrovićem i mi smo se već dogovorili da već u toku ove nedelje naše tehničke ekipe, ekipe carina i Uprave granične policije se sretnu na mostu, dogovore se odmah oko tehničkih detalja, šta je tu potrebno, kako to da se uspostavi i da zaista veoma, veoma brzo uspostavimo novi, prvi zajednički prelaz između Republike Srbije i Republike BiH.Hvala BiH.Hvala vam za sve što ste rekli. Hvala vam za to što ste proveli ovaj dan razmišljajući i boreći se da unapredimo i ove predloge i da unapredimo život svih naših građana.Mi ćemo se, verujem, brzo ponovo videti. Pred vas ću izaći, nadam se do kraja godine, sa Predlogom izmena i dopuna Zakona o strancima, Zakon o azilu, Zakon o oružju i municiji, čime ću, verujem, obradovati moje kolege lovce, možda i Zakon o bezbednosti saobraćaja.Proveli smo jedan saobraćaja.Proveli smo jedan uspešan, koristan dan. Želim još jednom da vam se zahvalim na strpljenju, da vam se zahvalim na ozbiljnosti i da vam kažem da ste sigurno ovim što ste danas uradili obradovali i građane Republike Srbije, ali i građane Republike Srpske i hvala vam.

pretres.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika, određujem utorak, 19. oktobar 2021. godine, sa početkom u 18.00 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021.